Sada ćemo prema dogovoru klubova objediniti sljedeće dvije točke, raspravit ćemo: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 850, - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 846.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 Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažene Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Evo pred vama se nalazi Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani s nacrtom konačnog prijedloga zakona. Budući da je danas na saborskom Odboru za obranu bilo dosta rasprave o tome zašto smo se odlučili za hitni postupak ja ću vam ukratko pokušati obrazložiti koji su osnovni razlozi za donošenje ovih izmjena i u jednom i u drugom zakonu po hitnom postupku. Kada je o Zakonu o obrani riječ za hitni postupak smo se odlučili iz razloga što imamo jednu pravnu prazninu u Zakonu o obrani, a to je nemogućnost prijenosa ovlasti za nadzor kontrole zračnog prostora i to je bio jedan od osnovnih razloga. Znači Savezno zapovjedništvo NATO-a već nas je dva puta upozorilo da moramo dopuniti prijenos ovlasti koje daje načelnik glavnog stožera da bi savezno zapovjedništvo koje upravlja zajedničkim sustavom zračnog nadzora država članica NATO-a u eventualnoj situaciji kada je to potrebno mogao podići hrvatski dvojac koji je svaki dan na dežurstvu. Do 2009.godine zadnji put je dan takav prijenos ovlasti, nakon 2009.godine iako tada nije postojala mogućnost da se po zakonu da nakon ulaska Hrvatske u NATO savez onda je nazovimo dana na bjanko, međutim mi smo sada tu prazninu koja nam postoji u Zakonu o obrani željeli nadopuniti i to je razlog što idemo u hitni postupak. Također prošli tjedan pojavila su se neka pitanja u svezi tih odredba koje su koje su regulirane u Zakonu o obrani, a one se prvenstveno odnose na to da predloženim odredbama se utvrđuje kako RH može dio oružanih snaga za nadzor i zaštitu zračnog prostora dodijeliti nadležnim zapovjedništvima u sklopu zajedničkog sustava protuzračne i proturaketne obrane međunarodnih organizacija kojima je pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora da odluku o dodjeljivanju dijelova Oružanih snaga donosi predsjednik Republike na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i da načelnik Glavnog stožera može ovlast operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora nad Oružanim snagama iz stavka 1. prenijeti prenijeti na nadležnost saveznog zapovjednika na temelju odluka iz stavka 2. i uz prethodnu suglasnost ministra obrane. Znači ne radi se ovdje ni o kakvoj primisli na to da mi predajemo savezničkom zapovjedništvu nadzor nad našim nebom nego se radi o standardnoj proceduri u okviru NATO saveza da kada savezni zapovjednik koji kontrolira znači zračni prostor nad državama članicama NATO saveza vidi na radaru mogućnost da neki od zrakoplova koji se nije prijavio koji je neovlašteno ušao u prostor, znači on tada donosi odluku o tome koji će od dežurnih dvojaca koje države podignuti da bi postao pratnja tom zrakoplovu, da sa njim razgovara, komunicira i vidi razlog zašto je on ušao nedozvoljeno nad zračni prostor neke od država. Imali ste priliku pred izvjesno vrijeme znači i u tisku čitati da se to dogodilo, znači kada je nad teritorijem Hrvatske ušao zrakoplov koji se nije prijavio tada je savezni zapovjednik znači naredio dizanje jer je procijenio procijenio da u roku 15 minuta će taj zrakoplov napustiti teritorij Republike Hrvatske i digao je lovce i u Italiji na način da ga preprate i utvrde razlog da li je promijenio rutu i koji su razlozi. Nadalje da bismo mogli jednako tako dozvoliti da i drugi, znači da dijelovi Oružanih snaga drugih država članica NATO saveza mogu to isto činiti nad zračnim prostorom Republike Hrvatske znači i iz tog razloga smo propisali mogućnost da Hrvatski sabor budući da je riječ o ulasku i izlasku pripadnika Oružanih snaga sa svojim sredstvom tada će Hrvatski sabor donositi odluku o toj mogućnosti a ona će nam dati i ovlastiti nacionalnog ovlaštenika koga će kontaktirati savezni zapovjednik a to će u pravilu biti zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva po prijedlogu koji ćemo mi uputiti Hrvatskom saboru da on može u tom kratkom vremenu a to je u pravilu nekakvih 15-ak minuta koje imate u takvim situacijama ali samo kada je riječ o borbenom djelovanju Jednako tako države koje graniče sa Republikom Hrvatskom su nam već uputile zahtjeve da s njima sklopimo međunarodne sporazume o tome da naši avioni mogu priječi kada je to neophodno njihovu granicu odnosno da njihovi mogu ući u određenom teritoriju, to se u pravilu pravilu regulira koliko je to kilometara u pojedinoj državi da možemo sklopiti takav međunarodni ugovor i da bi sve to mogli, to je upravo razlog što smo pristupili, osnovni razlog što smo pristupili izmjenama Zakona o obrani i razlog zašto je to bio hitni postupak. Ovdje posebno želim naglasiti da se prijedlogom zakona detaljnije uređuje način donošenja odluka kod uporabe Oružanih snaga i stvarno naglašavam ne zadirući u nadležnosti tijela državne vlasti propisane važećim Zakonom o obrani, zbog toga što se u današnjoj raspravi pojavila sumnja da sa promjenama koje uvodimo u Zakon u obrani ulazimo u prostor, znači oduzimanja ovlasti samog Hrvatskog sabora, odnosno samostalnog donošenja naloga predsjednice Republike što ni u kom slučaju u kom slučaju nije bila namjera nego je riječ samo o tehničkoj pripremi. Znači da Ministarstvo obrane zajedno sa Glavnim stožerom priprema prijedlog naredbe koju koju će donijeti predsjednica Republike nakon što ovaj cijenjeni Dom ili Hrvatski sabor donese odluku da se pripadnici Oružanih snaga upućuju u pojedinu mirovnu misiju znači ovisno o odluci koju će Sabor donijeti, o broju pripadnika i vremenu trajanja. Nadalje, Zakonom o obrani smo propisali da regulira i uporabu Oružanih Oružanih snaga u situacijama koje zahtijevaju borbeno djelovanje protiv zrakoplova, redefinirana je na način da smo željeli biti precizniji jer se pojavila dvojba budući da nismo upisali naziv civilnog zrakoplova, mi smo izvršili konzultacije sa Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture koji su 31. ožujka ove godine dali mišljenja da su suglasni sa našim stavom u pogledu primjene odredbi članka 57. budući da se člancima 103. do 117 rabi pojam vojni zrakoplov, prema tome tu je eksplicite navedeno vojni zrakoplov a u situacijama kada se rabi sam pojam zrakoplov to podrazumijeva civilni zrakoplov, međutim zbog jasnoće stalnog teksta da se to ne bi dovodilo u pitanje dodana je riječ civilni zrakoplov. U predloženom zakonu propisano je da se osobama pričuvnicima koje su zaposlene prava i obveze iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja dužnosti prava u obrani uređuju se Zakonom U postojećim odredbama zakona implicite su sadržani poslovi koji se odnose na planiranje, odnosno obrambeno planiranje u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama, Zakonom o obrani planiranje je prepoznato kao jedna od ključnih funkcija Ministarstva obrane. Međutim ta funkcija nije bila prepoznata u ostalim odredbama zakona i zato je zakon izričito utvrdio obvezu uređivanja područja planiranja podzakonskim aktom koji će to biti pravilnik ministra obrane. I s obzirom na važnost i složenost područja planiranja znači u Ministarstvu obrane se provode dvije vrste planiranja, jedno ono koje je u skladu sa proračunom Republike Hrvatske a drugo planiranje koje se odnosi na samo obrambeno planiranje kroz kratkoročne i dugoročne planove, između ostalih kojih je i dugoročni plan razvoja a u odnosu na planiranja saveznika, odnosno NATO saveza čiji smo kao država članica. Ovim Zakonom također se propisuje da se za vojne lokacije i građevine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske i kojima upravlja i raspolaže Ministarstvo obrane, Ministarstvo obrane oslobađa plaćanja komunalne naknade. Ovo smo propisali iz razloga jer je već Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske svojim člankom 19. propisao takvo oslobođenje, ali budući da zakon nije predvidio prijelaznu i završnu odredbu u kom vremenskom periodu su jedinice lokalne samouprave dužne prilagoditi svoja rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade u odnosu na Ministarstvo obrane. Imali smo nažalost sada različitu situaciju, a to je da su neke lokalne samouprave to napravile i jedinice područne regionalne samouprave same da su ukinule takva rješenja. Primjeri za to su Zadar, Karlovac i ovih dana Daruvar, dok druge jedinice lokalne samouprave to nisu učinile i mi jednostavno nismo imali uvjeta uvjeta za obnovu postupka u tim situacijama. Zato smo u prijelaznoj i završnoj odredbi propisali da u roku 30 dana od donošenja ovog zakona su se dužni prilagoditi. Iduća stvar koja nam je bila važna da dopunimo nakon 3 godine primjene Zakona o obrani, riječ je o Vojnoj polici kao redarstvenoj vlasti koja u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku propisuje pojedine vojno policijske ovlasti i ovim zakonom se predlaže određeno usklađenje kako je to riješeno i u Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima. Znači propisano je tijelo Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih ovlasti koje je osnovano Zakonom o policijskim poslovima i da možemo provoditi nadzor nad dovršetkom kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su navedene ovlasti primijenjene. Vijeće bi prvenstveno bilo ovlašteno znači kontrolirati dvije mjere iz mjera koje provodi Vojna policija, a to je provjera uspostavljanja komunikacijskih kontakata i prikrivene vojno policijske radnje. Ovom novelom također se predlažu određena usklađenja koja se odnose na nositelje obrambenih priprema pa se ukida pravo i obveza za osposobljavanje za potrebe obrane za civilne nositelje obrambenih priprema iz razloga što smo uvidjeli da smo 2013. godine preambiciozno ušli u taj pothvat i da sada imamo namjeru znači osposobiti pričuvni sastav u broju i veličini kako je to određeno odlukom o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga. Što se Zakona o službi tiče, budući da ću objedinjeno govoriti u njemu, Zakonom o službi, hitni postupak je uveden i njemu smo pristupili iz razloga što kao što vam je poznato je u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku da se na Hrvatskom vojnom učilištu ustrojavaju posebni studijski programi za potrebe Oružanih snaga. To su vođenje i upravljanje, vojno inženjerstvo i da bismo omogućili da se na tim programima razvijaju pojedine osobe koje će prihvatiti znanstveno-nastavna i stručna zvanja, da bi se mogli razvijati kroz znanstvenu djelatnost važno nam je da ovaj zakon stupi na snagu do početka iduće školske godine budući da nam je Ministarstvo znanosti odobrilo 12 radnih mjesta i bilo bi uistinu šteta da mladi ljudi koji mogu biti primljeni da se ne mogu razvijati kroz znanstvena zvanja, budući da Zakonom o službi prepoznate su samo dvije kategorije radnog odnosa, a to su djelatne vojne osobe i službenici i namještenici. Ovom promjenom imat ćemo mogućnosti treće kategorije zaposlenika, a to su zaposlenici javnih službi koji će tako kao jednako i u obrazovanju moći biti plaćeni po toj osnovi. Nadalje, Zakonom o službi promijenili smo da prvi vojnički ugovor umjesto dosadašnje tri godine može trajati četiri godine. Razlog za to je upravo da kroz tri ugovora vojničke službe, a oni su 4, 5 i 6 godina, profesionalni vojnik može doseći znači 15 godina radnog staža i kad se na to nadoda njegov beneficirani radni staž koji za pripadnike gardijskih brigada za 12 mjeseci se računa 18 mjeseci tako da on za vrijeme svoje službe može doseći onu granicu koja je propisana Zakonom o umirovljenju djelatnih vojnih osoba, a to je minimalno 20 godina staža osiguranja. Također propisano je zakonom da vojnik tijekom zadnje godine trećeg ugovora može biti premješten uz osobnu suglasnost u drugo državno tijelo ako za to ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisom. Znači to neće biti pravilo, bit će izuzetak ukoliko neko tijelo državne uprave zatraži znači prema znanjima i sposobnostima koje naš vojnik ima, a to su prvenstveno ili policijski ili kod pravosudne policije osobe, ako bude imala potreba za njima budući da su oni prošli natječaj za prijem u državnu službu. Bez obzira što je ovdje riječ o ugovornoj službi postoji mogućnosti znači da ih se rasporedi uz njihovu suglasnost u to drugo tijelo državne uprave. Zakonom se također podrobnije određuju i vojni specijalisti kao posebna kategorija osoblja, predviđeno da se vojni specijalisti mogu i dalje znači raspoređivati na ustrojbena mjesta vojnih specijalista prema knjigama ustroja i to iz redova sada djelatnih vojnih osoba i službenika i namještenika koji su na radu u ali ukoliko pojedina specifična znanja i sposobnosti koje nama trebaju za kategoriju vojnih specijalista nema, da smo ih u mogućnosti znači popuniti ta radna mjesta sa tržišta rada. Nakon osposobljavanja se provodi znači prema prijedlogu programa koji donosi načelnik glavnog stožera, a nakon završetka osposobljavanja takva osoba se prima u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje se čin skupnika vojnog specijalista ili poručnika, poručnika korvete, vojnog specijalista, ovisno o tome da li je riječ o dočasniku ili časniku i raspoređuje se na ustrojbeno mjesto koje se može popunjavati vojnim specijalistima. Također, kod vojne vojne izobrazbe u dijelu koji se odnosi na životnu dob za upućivanje na izobrazbu promijenili smo nešto godina jer smo shvatili da su te godine relativno visoke i jednako tako uveli smo da su časnici službi i struka u pravilu se upućuju na prvu i drugu razinu … časničke izobrazbe. znači drugi koji se žele razvijati dalje od čina pukovnika ovisno o potrebama Oružanih snaga ići će na zapovjedno-stožernu školu, odnosno ratnu školu. Što se kategorije pripadnika Oružanih snaga i državnih službenika i namještenika koji rade na mjestima s posebnim uvjetima rada zakonom je predviđena mogućnost da ministar obrane odlukom može utvrditi radna mjesta državnih državnih službenika i namještenika u Oružanim snagama na kojima se zbog posebnih uvjeta rada, težine i naravi posla i odgovornosti osnovna plaća može uvećati do 20%. velika rasprava povela se o promjenama koje smo uveli u području vojne stege, a riječ je o tome da smo uveli, znači vojno-stegovni sud jedan čije pozicioniranje će biti sada u Ministarstvu obrane. Do sada je Ministarstvo obrane imalo 2 vojno-stegovna suda. Za vašu informaciju to nisu sudovi pune jurisdikcije i ne spadaju u kategoriju redovnih sudova. Oni se nazivaju vojno-stegovni sudovi, jer spadaju u kategoriju disciplinskih sudova gdje se na njima odlučuje o vojnoj stezi u Oružanim snagama. Zbog male količine predmeta koje smo imali u prošloj godini, zbog neefikasnosti njihovog funkcioniranja odlučili smo da vojno-stegovni sud u buduće bude jedan. On će biti ustrojbena cjelina Ministarstva obrane. Takvo rješenje u Ministarstvu obrane je postojalo od 1900. danas sam provjerila 1996. ili sedme godine i bilo je na snazi sve do 2007. godine. Vojno-stegovni sud sudio bi u vijeću od tri vojno-stegovna suca kada se sudi generalima sudio bi u vijeću od pet vojno-stegovnih sudaca od kojih bi tri profesionalno obnašali dužnost, a najmanje jedan od tih pet bi u tom trenutku morao imati osobni čin generala. Predsjednike i suce vojno-stegovnog suda i časnika pravne struke imenuje i razrješuje predsjednik Republike na prijedlog ministra i uz mišljenje načelnika Glavnog stožera i protiv rješenja vojno-stegovnog suda. Ne bi bila dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom, te protiv te odluke suda o žalbi odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske. U raspravi se danas pojavila teza da je tom odredbom narušeno pravo, ustavno pravo da se na svaki pojedinačni akt pojedinca jamči pravo na žalbu. Oni koji su to izrekli zaboravili su samo pročitati i drugu, znači drugi stavak te ustavne odredbe, a on kaže da se pravo na žalbu može isključiti ako je pravna zaštita osigurana drugim sredstvima, a u ovom slučaju ona je osigurana kroz dvostupanjsko upravno sudovanje. Predloženi zakon sadrži i prijelazne odredbe kojima se određuju kategorije časnika i dočasnika koje je moguće uputiti na vojnu izobrazbu do 31. prosinca 2015. odnosno promaknuti u viši čin do 31. prosinca 2016. godine. Znači radi se o osobama koje su u jednom trenutku zbog donošenja Zakona o obrani 2013. mi to kažemo kolokvijalno upale u bunar i nije im bilo omogućeno, znači promicanje tu nepravdu pod navodnike nastojimo ovim prijelaznim odredbama ispraviti. I jednako tako za osobe osobe koje su bile vojnici, profesionalni vojnici na neodređeno vrijeme za njih uvodimo mogućnost da ostaju u službi dok god ne napune 20 godina efektivnog staža da bi mogli ići u postupak umirovljenja. Evo ovo bi ukratko gospodo bila izmjene i dopune oba zakona koji se nalaze pred vama. I ja vam stojim na raspolaganju za dalje. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice. Poštovana zamjenice ministra, u nekoliko navrata ste rekli da su razlozi donošenja o hitnom postupku zato što je NATO nekoliko puta upozorio Hrvatsku vezano za prijenos ovlasti u zračnom prometu i za ulazak pojedinih zrakoplova u zračni prostor, a da nisu identificirani. Ja nadalje mislim da je vrlo neozbiljno i neodgovorno da NATO mora nekoliko puta upozoravati Ministarstvo obrane i Republiku Hrvatsku da bi ona svoj zadatak obavila. Zato ne vidim ni jedan razlog da je ovaj zakon na ovakav način uvršten uvršten po hitnom postupku. On je u svakom slučaju trebao ići u redovni postupak i on je davno ranije trebao biti pripremljen i raspravljen u ovom Saboru. Ovako mi saborski zastupnici se dovodimo u vrlo jednu nezgodnu situaciju da raspravljamo o jednoj vrlo ozbiljnoj temi, a to je obrana ove zemlje u hitnom postupku za nešto što uopće nije bila potrebna. Maltene kao da je ratno stanje. Zato mislim da,

Uvaženi saborski zastupniče, ja mogu prihvatiti vašu kritiku koja je tako upućena. Međutim, to ne znači da Hrvatska nije imala, znači prijenos ovlasti. Mi smo samo dobili zahtjev da se prijenos ovlasti koje smo dužni učiniti znači dopune na način na koje ih nismo mogli dopuniti, a nismo ih mogli dopuniti jer Zakonom o obrani nije bilo predviđeno mogućnost sklapanja međudržavnih sporazuma sa drugim državama. I to je jedan od razloga zašto smo to sada učinili. Da vam pojasnim, znači ta materija kako god vama ona izgledala ona je definirana samo u dva članka članka ovog zakona. Izuzetno je komplicirana i izuzetno puno smo savjetovanja i sa našim saveznicima i sa partnerskim zemljama proveli pročitavši znači kako oni imaju riješeno. Rješenja su vam različita od države do države i od trenutka kada nam je signalizirano, a to je bio znači drugi mjesec ove godine. Nije to tako dug period. Znači, to je bila veljača ove godine a sada se nalazimo u šestom mjesecu. U ova četiri mjeseca mi mislimo da smo pripremili jedan kvalitetan prijedlog koji koji prvenstveno znači u skladu sa hrvatskim Ustavom što je najvažnije, jer hrvatski Ustav diktira ulazak i izlazak pripadnika Oružanih snaga i sredstava iz zemlje. I mi se moramo držati ustavnih odredbi. A jednako tako u odnosu na te ustavne odredbe koje ja mogu nazvati ograničavajućima u u odnosu na ono kako se obrana razvija, a mi imamo Ustav kakav imamo, pokušali smo pronaći najbolje rješenje i mislim da smo u tome uspjeli i da 4 mjeseca ipak nisu tako veliki period. Ne bih se mogla složiti s vama da se obrana u tom dijelu ponašala neozbiljno. Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo zamjenice kažete ukida se prvostupanjski vojnostegovni sud u Oružanim snagama i viši vojnostegovni sud u Ministarstvu obrane i ustrojava se jedan vojnostegovni sud u Ministarstvu obrane koji odgovara, to ste zaboravili reći, ministru a ministar i nadzire njegov rad. Suce na prijedlog ministra uz mišljenje načelnika Glavnog stožera imenuje predsjednica ili predsjednik. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti više nije opće pravilo postupanja koje donosi predsjednica na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga uz suglasnost ministra obrane nego običan Pravilnik kojeg donosi ministar obrane. Ukida se pravo na žalbu na odluku o stegovnoj odgovornosti za stegovne prijestupe, teže povrede vojne stege. Stranke mogu pokrenuti upravni spor, a tužbe ne zadržavaju izvršenje rješenja. Člankom 18. Ustava RH jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, Drugi pasus ili stavak 2., pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. Pravna zaštita sudskim sporom kada rješenje postaje pravomoćno je na vrbi svirala. Bolje da ste uveli prijeki sud kao što to i znate učiniti nego što ste ovakvu brljotinu od vojnostegovnog suđenja napravili i prenijeli sve ovlasti na ministra. I rekao sam danas na odboru, a i danas ću ponoviti u Hrvatskom saboru ovo je čista politizacija Oružanih snaga i stavljanje političkog tijela pod ministra ono što je dužnost načelnika Glavnog stožera i predsjednice ili predsjednika kao vrhovnog zapovjednika. Višnja Tafra, odgovor na repliku. od 1996. godine do 2007. godine vojnostegovni sudovi su bili ustrojstvene cjeline Ministarstva obrane. za vrijeme Vlade za koju možemo reći evo da sada ne vlada da budemo jednako precizni, znači tada su bili dvostupanjski. Objasnila sam vam danas koji su razlozi koji su nas rukovodili time da nemamo više dvostupanjsko sudovanje. Jedan od razloga je da je tijekom 2014. 2014. godine Vojnostegovni sud zaprimio 22 žalbe na viši Vojnostegovni sud, a u 2014. bilo je 12 tužbenih zahtjeva protiv rješenja višeg Vojnostegovnog suda koji su odlukama upravnih sudova svi tužbeni zahtjevi odbijeni. Kad pogledate što to znači, znači vam 17 rasprava po vojnostegovnom sucu u jednoj kalendarskoj godini. Zar vi stvarno mislite da netko za 17 rasprava treba primati pristojnu plaću čina brigadira i pukovnika i imati tako tako razvijen odnosno puno zaposlenika u tom segmentu? Vi ćete meni sada odgovoriti da smo mogli napraviti racionalizaciju. Ne možete napraviti racionalizaciju jer na sudu moraju suditi tri vojnostegovna suca. Prema tome, racionalizacija u tom dijelu ne dolazi u obzir. A ja vam još jednom kažem da je preporuka ovih dana nas je Vlada pozvala sva ministarstva i rekla je da je preporuka Europske komisije da se ukine pravilo koje vrijedi u RH, a ne vrijedi u drugim zemljama EU a to je da o žalbama na postupke koji se vode u nekom ministarstvu u tim istim ministarstvima u drugom stupnju odlučuje to isto tijelo zato što to postaje bespredmetno. Bespredmetno je upravo iz razloga jer se u pravilu takve odluke po žalbama ne mijenjaju. … /Upadica Zgrebec: Vrijeme./… Upravo zbog toga je ustrojen, znači upravno sudovanje je Hrvatska dobila po zahtjevu znači Europske komisije u 2 stupnja. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime kluba Nezavisnih ljevičara, kolega Mladen Novak. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažena zamjenice ministra. Pa moram priznati da mi je ovo izuzetno simpatično kad ovako žustro branite svoje stavove i postavljate se na način ono jedina je istina ono što ja kažem i maltene odakle vam pravo da sumnjate. A za početak, ovo nije nacrt prijedloga zakona, ovo je prijedlog zakona. Pogledajte si u raspravi vi ste nekoliko puta ponovili ovaj nacrt prijedloga zakona. Ovo nije nacrt prijedloga, ovo je prijedlog zakona. S druge strane rekli ste razlog za hitnost postupka. Dva puta nas je NATO upozorio. To je meni razlog više da sumnjam u točnost tih navoda jer u pravilu znam da kad nama netko nešto kaže izvana da mi to napravimo promptno. I mislim da ovo sigurno nije osnovni razlog zbog čega zakon ide po hitnoj proceduri. Čak štoviše, ja vjerujem da je članak 23. ovog zakona koji se odnosi na članak 21. zakona, stavak 3. novi za vojne lokacije i građevine iz stavka 2. ovog članka RH i Ministarstvo obrane oslobođeni su plaćanja komunalne naknade. je to ustvari glavni razlog zbog čega ovo ide u hitnu proceduru. Pa sad ću ja biti, vjerojatno po vama zločest, pa reći da je vjerojatno ta sredstva odnosno te financije da su vjerojatno namijenjene za održavanje vojne parade. Pa sad kad si dajemo slobodu zašto ne bi i ja imao slobodu u razmišljanju. Zar to nije onda način da jedinice lokalne samouprave praktički financiraju ovu vojnu paradu, doduše posredno. Čisto da vas podsjetim Vlada je koncem prošle godine još smo upozoravali, pogotovo stručnjaci za financije s ove strane su upozoravali da se kasni sa smjernicama fiskalne i ekonomske politike koje su dostavljanje jedinicama lokalne samouprave sa obavezom zbog donošenja proračuna. Iz tog istog djela proračuna se financira socijala, zdravstvo, školstvo i sve ostalo ono što bi sad recimo po toj logici onda trebalo bit na udaru. Isto tako članak 56.a ovo što ste vi spominjali u svojoj raspravi oko zaštite zračnog prostora, dobro pretpostavljam da je, ma da nisam baš to tako shvatio, ali pretpostavljam da je bilo rasprave na odboru da li je to na neki način ulaženje u onu priču da ćemo sklopiti nekakav ugovor pa dat nekome drugome, ali ok ja nisam bio na tom odboru nit sam član tog odbora, ali čitajući ovaj tekst moram priznati da je i meni isto tako prvo to palo na pamet. Dobro, s obzirom da vi kategorički tvrdite da to nije to ja se toplo nadam da ćemo na kraju se uvjerit da ste, da ovo što vi iznosite da je točno i da su moje sumnje neosnovane. Što se tiče ovog drugog zakona, čisto koristim ovu priliku da pozdravim ovu odluku o izmjeni što se tiče ugovora sa 3 na 4 godine. Na kraju krajeva u pravu ste prošli tjedan ako se ne varam, ili pretprošli smo raspravljali o tome i tad ste nagovijestili ovu mogućnost. Sad ste obrazložili i zbog čega je to baš 4, sad da li je nekakva analiza rađena pa da ako je samo ovaj dio oko mirovinskog, odnosno radnog staža ako je to samo to s čim ste se rukovodili onda je to po mom mišljenju loše. U svakom slučaju kvalitetnije rješenje od onoga što je bilo. Ali ako je optimalno kako se došlo uopće do računice da je ovo 4 godine dobro rješenje, zbog čega ne bi moglo bit 5, 5, 6 bez obzira što se prelazi preko onog roka od 20 godina što ste vi govorili, ali s obzirom na kadar o kojem govorimo možda bi to bilo daleko bolje rješenje. I sad ono što mi je, za sam kraj ono što mi je upalo u oči članak 38.ovog zakona koji se odnosi na članak 147.zakona, organizirani ili ugovoreni međumjesni prijevoz isključuje pravo na naknadu za stanovanje. Sada ja pitam recimo ne razumijem to, odnosno tražim jedno pojašnjenje. Hvala lijepa.

Pitam za one kadrove koji su stambeno smješteni negdje, da li to znači da oni ne ostvaruju pravo na prijevoz nakon jedanputa tjedno, ili mjesečno, ili dva put mjesečno, kakvo je njihovo pravo po tom pitanju? Ali zbog čega to pitam, ako ćemo mi ovdje donosit takvu odluku da recimo ti ljudi nemaju to pravo, onda je najlakše kresat tuđa prava. S obzirom da mi to isto pravo kao saborski zastupnici ostvarujemo. Sad se postavlja pitanje da li je moralno s naše strane da kažemo mi to pravo imamo i sebi to to pripisujemo, sebi smo ga izglasali ali recimo isto tako ovi ljudi na koje se odnosi ovaj zakon to isto pravo tu istu mogućnost nemaju. Normalno u daleko skromnijim okvirima. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Kolega Novak, pa ja se djelom mogu složiti sa vama kada govorite o komunalnoj naknadi i ovoj zakonskoj odredbi koja će priječiti jel tako da ubuduće jedinice lokalne samouprave naplaćuju komunalnu naknadu za vojne objekte. Ja ne znam da li će iz toga biti pokriveni troškovi parade u Zagrebu, ali je činjenica da je ovo još jedan od primjera kako se trošak racionalizacije i uštede u državnoj upravi i na državnoj razini provodi na teret jedinica lokalne samouprave. Bilo je takvih primjera oho, ho a da jedinice lokalne uprave niko ne pita o tome, a pogotovo im nitko ne nudi drugi izvor prihod iz kojeg bi nadoknadili ono što propisima koje donosi država jel tako, jedinice lokalne samouprave gube. To nije dobro, to nije ja mislim čak ni u duhu Europske povelje o lokalnoj samoupravi. I dolazimo polako u situaciju da dobar dio jedinica lokalne samouprave dolazi u tešku financijsku situaciju zbog ne svojih odluka i ne svog poslovanja nego zbog odluka Hrvatskog sabora odnosno Vlade Republike Hrvatske. apsolutno se slažemo oko ovoga da ukidanje komunalne naknade je veliki problem i na kraju krajeva nije to prvi udar na jedinice lokalne samouprave. I kad sam spominjao financiranje vojne parade, namjerno sam rekao da sam si dao slobodu izričaja jer ionako znam da će svaka rasprava što se na kraju krajeva i vidjelo kroz upadice s naše strane ili s moje strane biti okarakterizirana kao zločestoća ili barem zločestoća,ako ne nešto grublje. No činjenica je da se stvarno iz tih sredstava jedinice lokalne samouprave prvenstveno socijalu, zdravstvo i školstvo. E sada za ta ukinuta sredstva koja su njima ukinuta na koji način sada da oni to nadomjeste. Dobro mi imamo primjere koje smo čuli prošli tjedan, jedinice lokalne samouprave koje da ne kažem plivaju u novcima i to je na taj način i prezentirano ali ima i onih koji baš i nisu u toj situaciji. Kolega Damir Kajin nije prisutan pa Klub nezavisnih zastupnika gubi pravo rasprave po ovoj točci. U ime Kluba DC-a Novog vala i Narodne stranke reformista kolega Petar Baranović. Hvala lijepa uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovane kolegice i kolege. Dva prijedloga zakona koja su pred nama u ime Kluba DC-a Novog vala i Narodne stranke reformista reći ću neka naša razmišljanja. Što se tiče zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani s konačnim prijedlogom, ono što je navedeno kao razlog za hitni postupak po nama je opravdani razlog za hitni postupak, ostaje jedino pitanje zašto se tako ozbiljno upozorenje tako ozbiljne institucije kao što je NATO savez ignoriralo do sada. Obrana države, kompatibilnost u tom obrambenom sustavu multinacionalnom je vrlo ozbiljna kategorija i kada vam dođe upozorenje od NATO-a onda bi to trebalo ozbiljno i tretirati. u tom sustavu mi se bavimo nekim vrlo,vrlo ozbiljnim zadacima kao što je primjerice zajednička akcija u Afganistanu. U okviru tog sustava i na njegove karakteristike i sposobnosti operativne zajedničke obrane se naslanjamo i u planiranju obrane, pa tako danas imamo jako reducirani broj i trošak u Oružanim snagama RH, pogotovo što se radi o nečemu s čemu Hrvatska definitivno gubi dah da bi samostalno mogla izvršavati zadatke kao što je nadzor zračnog prostora u konkretnom slučaju pa me čudi da smo čekali sada da ovo stavimo u hitnu proceduru. Da sam odgovorna osoba na prvo upozorenje već bilo na dnevnom redu Hrvatskog sabora. Ali stavimo to na stranu. Mogli bi razgovarati ovdje jer se spominju termini proturaketna obrana, protuzračna obrana, zaštita zračnog prostora od lovačkog para, pa bi mogli realno prokomentirati te termine u našem slučaju. Proturaketna obrana kao takva u Oružanim snagama RH ne postoji, objektivno ne postoji ni protuzračna osim protuzračna obrana trupe koja prati vojne postrojbe, PZ od teritorija nemamo. Zašto je to tako od 20 godina nakon završetka rata, trebali bi se svi zapitati svi ministri obrane koji su bili u službi, ponajmanje ovaj današnji kojeg ja osobno ocjenjujem kao jako dobrog ministra obrane. Možda najboljeg kojeg smo imali od Domovinskog rata. Lovački par je nešto što je lijepo čuti ali nama malo bolje upućenima u tu materiju izaziva onako jedan sjetni osmijeh da li se to može nazvati lovački parom. U svakom slučaju taj dio ovog prijedloga zakona koji prema naputku NATO saveza daje mogućnost prenošenja ovlasti i rješavanja formalnopravnih pitanja vezanih uz ovaj vid međunarodne suradnje nije za nas upitan i mi ćemo iz toga razloga podržati ovaj zakon. Ono što jest upitno, to su i kolege spomenule malo prije, a i danas sam tijekom odbora kao ovaj put gostujući član Odbora za obranu pokušao ukazati, ne tiče se slijedom vašeg objašnjenja mi je to postalo jasno samo ovog zakona niti odnosa MORH-a kao specifičnosti prema jedinice lokalne samouprave, tiče se jednog jako lošeg odnosa generalno prema centralne državne vlasti odnosno nacionalne vlade prema jedinicama lokalne samouprave u kojem ne postoji razumijevanje onog stvarnog na terenu kada je u pitanju gospodarenje državnom imovinom i utjecaj tog procesa na život i financijske kondicije u jedinicama lokalne samouprave. Da pojednostavim, dali ste u ovaj zakon prijedlog ugraditi odredbu kojom se ne naplaćuje više komunalna naknada za vojne objekte. Pravdate to de facto potrebom smanjenja troškova, nepotrebnih troškova u MORH-u, de iure se naslanjate formalnopravno na činjenicu da je donesen zakon prema kojem se za državnu imovinu ne plaća komunalna naknada i to se donijelo u ovom Domu. Možda sam čak i ja glasao za to, ne upućen dovoljno dakle ne perem ruke od odgovornosti, ali je činjenica da tom državnom imovinom ne gospodari svaki put u interesu jedinica lokalne samouprave jel državi se ne žuri. Šta državu brige koliko je jedna Pula opkoljena sadašnjim i bivšim vojarnama koje zjape prazne, propadaju i često u održavanju elementarne, civilizacijske razine urbanog uređenja jedinice lokalne samouprave moraju iz svog proračuna plaćati odvoz smeća, deratizacije, raznorazne stvari jer nitko o tome ne vodi računa. Nema ni čuvara, nema ničeg. Što je državu brige šta jedan Šibenik opkoljen bivšim vojarnama pa onda kada padne ograda sa Vojarne Bribirskih knezova na cestu onda ja kao dogradonačelnik moram zvati firmu napisati joj narudžbenicu i o trošku lokalne samouprave maknuti ogradu koja je pala na turističku nerazvrstanu cestu na relaciji Šibenik-Solaris. Jer mi se ponašamo u ovom Domu kao da su jedinice lokalne samouprave neka imaginarna kategorija jer valjda nisu, one su eksteritorijalne kada neke zakone iščitavate koje smo donijeli u ovom Saboru. Razmišlja li itko kako izgleda cesta nerazvrstana kada prođe labud sa tenkom M-84 koji ima 42 tone bez borbenog kompleta. Jedan podatak za one koji ne znaju. Koliko takve ceste više propadaju? I kako će recimo općina Slunj riješiti taj problem? Kako propada nerazvrstana cesta prema Zečevu kada prođe labudica i kada nosi RBS-15 mobilni sustav na na paljbeni položaj koji je isto tako težak kamion pa četiri lansera pa sve ostalo, vi to vjerojatno znate puno bolje nego većina zastupnika. Ili kada vuče VBR-ove ili kada vuče topove 130 mm M-46 sa borbenim …/Govornik se ne razumije./.... Propadaju ceste, ruši se asfalt a to su u principu općine koje su male, financijski nejake i koje nemaju dovoljno sredstava da svojim građanima normalno održavaju komunalnu infrastrukturu. Jer naravno veliki su se gradovi riješili vojske. Pogledajte gdje su danas, najvažnije vojarne, pogledajte gdje su smješteni glavni efektivi kopnene vojske artiljerije zrakoplovstva mornarice. U Splitu je doduše mornarica ono što imamo. Pa i to zauzima prostor koji je interesantan. Koliko vojni objekti utječu na kvalitetu života u tim jedinicama i sada ono što im je donosilo prihod da mogu elementarno funkcionirati to im se oduzima. A recimo nismo spremni uči u neke druge kategorije. MORH troši naftu, troši je za brodove, troši je za kamione, troši je za tenkove i nitko se nikada nije zapitao koliko je logično da je plaća po cijeni kao i svaki građanin ili gospodarstvenik ili turista kada dođe na benzinsku crpku uliti naftu u svoj džip, u svoj kamion ili u svoju jahtu. Pa MORH danas plaća u svojoj državi, u okviru cijene nafte trošarinu koja je definirana kao porez na luksuz. Pa vas ja sada pitam šta ima kao poveznica između obrane i luksuza pa plaća cestarinu kao naknadu za korištenje cestovne mreže, to se plaća čak i kada se nafta ulije u ratne brodove koji naravno ne plove po cestama. Ja još nisam u životu vidio niti jedan brod da plovi cestom. Pa plaća naknadu za razvoj autocesta, pa plaća PDV u konačnici. ajmo početi sustavno rješavati neke stvari jer ovako samo donoseći jedan zakon drugi činim invalidnim, ne rješavamo ništa, doveli smo stvar do apsurda. Vojska nam plaća porez na luksuz, vojska nam plaća porez na dodanu vrijednost. A ta ista vojska ovim zakonom se izmiče od potrebe plaćanja onog šta bi trebala platiti jedinici lokalne samouprave jer je to potpuno naravno i logično. S time stvarima se ne možemo složiti. Mislim, ljudi, počnimo se ozbiljno baviti politikom. Jer politika je disciplina i sposobnost odlučivanja, kreiranja kvalitetnih odluka. Ovo nije kvalitetna odluka makar bila referentna na neke zakone koje smo donijeli u ovom mandatu prije ovog. Pogriješili smo. Dođimo jedan put, konačno dođimo do sposobnosti da priznamo pogriješili smo i radimo grešku ponovo. Što se tiče odredbi o Izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske potpuno nam je logično uvođenje i reguliranje pitanja vojnih specijalista jer je danas potreba za kadrovima u Oružanim snagama zbog iskoraka, tehnološkog u Oružanim snagama nešto šta nameće potrebu vojnih specijalista, jer više se u okviru klasičnog vojnog obrazovanja ne mogu obrazovati kadrove koji bi bili toliko multidisciplinarni, toliko upućeni u neke posebne nište da je najnormalnije da većinu kadrova školujemo pod takvim modelom i da na takav način ulaze u službu u Oružanim snagama. Pozdravljamo i ovo produženje sa 3 na četiri godine i u tom dijelu, dakle ovog drugog zakona nemamo nekih bitnih primjedbi. Mislim, mi ćemo kao klub podržati ove zakone zbog potrebe usklađenja onog osnovnog što ste naveli kao razlog za hitnost sa zahtjevima naših partnera i saveznika i dovođenja u red formalno pravnih odnosa Republike Hrvatske u okviru institucija NATO-a sa zemljama partnerima i sa zapovjedništvom. Ali ova priča sa komunalnim doprinosom ovo je dame i gospodo dokaz koliko politika u Hrvatskoj je poslovično neozbiljna i aljkava. Hvala lijepa na pažnji. je gospodin zastupnik komunalne naknade, pa ja se mogu apsolutno djelomično složiti s vama i sam sam bio čelnik jedinice lokalne samouprave i mogu pretpostaviti šta sada znači posebno za neke manje općine a i gradove ukidanje te odredbe, radi se zasigurno o značajnim financijskim sredstvima. Ali s druge strane čini mi se ipak da smo promašili temu raspravljati o ovim odredbama u okviru predloženog, promjena predloženog zakona. Tim više što je ta odredba još usvojena u srpnju mjesecu 2013. godine kroz Zakon o upravljanju državnom imovinom. I naprosto sam začuđen s obzirom da su gotovo svi klubovi pohvalili rad Ministarstva obrane kroz ono redovno Izvješće o stanju u obrani u Republici Hrvatskoj da onda netko nije primijetio da evo nisu možda izašli upravo sa ovakvim dodatnim prijedlogom jer ovo znači i štednju za Ministarstvo obrane. Ja se slažem da ovu raspravu, ajmo otvorit tu raspravu evo mi zastupnici, možda tu postoje i neka druga kvalitetna rješenja, sad mislim na prihod od komunalne naknade. Ali mislim da je ova odredba nužna, tim više što su neke jedinice lokalne samouprave nju konzumirale, druge nisu pa idu s ovrhom. Sad će to biti ujednačeno. I ponavljam, možda postoje i neka druga rješenja, ali o tome bi trebalo provesti jednu širu raspravu, a zašto ne i tu evo unutar kluba zastupnika u našem Saboru. **Baranović, Petar (Reformisti)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega, ja se slažem s vama da bi trebalo provesti raspravu i da bi se možda morali ponovo vratiti na odredbe zakona koji je donesen u 2013. godini jer on neće tangirat samo ovaj konkretni slučaj kad je u pitanju MORH nego će otvarati neke druge rane. Oduzimanje prava jedinicama lokalne samouprave da jednakopravno, bez diskriminacije po nekim standardnim kriterijima naplaćuju komunalni doprinos je stvar kojima podrivamo financijsku stabilnost jedinica lokalne samouprave, posebno što smo i nekim drugim zakonima u nekim drugim kategorijama … također srezali krila, a ostavili smo im iste, gotovo iste, pa čak i veće zadatke koje moraju izvršiti prema svojim građanima. Što se tiče Izvješća o stanju u Oružanim snagama i stava prema ovom ministarstvu, tj. stav prema ovom ministru, ja sam tijekom ove rasprave rekao i stojim iza toga, Ante Kotromanović je najbolji ministar obrane kojeg smo imali od Domovinskog rata do danas, bez konkurencije. Bez konkurencije. To je moj osobni stav. Tu nemam šta drugo dodat. Hvala Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub HNS-a podržat će i Prijedlog izmjena Zakona o obrani i Zakon o službi u Oružanim snagama. Ono što sam raspravljao na zadnjem izvješću za 2014. godinu, izvješće o stanju u Oružanim snagama i ono što sam istaknuo u ime Kluba HNS-a očito i ovim zakonom je posebno uključeno, što vidim i svi klubovi su pohvalili, a to je dodatna izobrazba, još kvalitetnije, puno jače, puno snažnije da to tako kažem mogućnost specijalizacije, način na koji će se educirati, stupnjevati kadeti kao vojne osobe, civilne osobe u Oružanim snagama. Ono što je jako bitno, tu treba istaknuti da i Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski sve više postaje centar znanja vezanih za vojne vještine, ali i centar stvaranja i razmjene znanstvenih saznanja iz svih područja obrane i sigurnosti. To je ono što je u biti sigurno ključno i najvažnije jer sigurno uz svo oružje šta bi rekli ovoga svijeta, znanje i tehnologija koja u biti počiva na znanju je ključna za obrambenu sigurnost i naše zemlje, ali naravno i NATO pakta. S ovim zakonom, Zakonom o obrani mi još više učvršćujemo svoju poziciju unutar NATO saveza, dobivamo svoju još veću odgovornost, neovisno naravno o tome šta određene ovlasti prenosimo na glavnog zapovjednika, ali u biti naše vojne snage u ovom slučaju radi se o zrakoplovnim i proturaketnim zračnim sustavima, dobivaju svoju poziciju i još veću odgovornost i naravno odgovornost i Ministarstva, a sutra i Hrvatskog sabora u donošenju odluka i jačanju snaga da budemo zaista na onome nivou koji je potreban, visokom nivou da se to zadovolji. A to u prijevodu opet znači dodatno jačanje Hrvatskih oružanih snaga na čemu u biti smo svi suglasni svaki put kad raspravljamo neovisno da li o izmjenama i dopunama zakona ili o izvješćima, tražimo, želimo da naše Oružane snage budu što kvalitetnije i opremljenije. Ali još jedanput naglašavam, sama činjenica uvođenja još bolje i kvalitetnije strukture obrazovanja i povezivanja vojnog obrazovanja sa civilnim je nešto što je ključno u ovoj državi i vjerujem da ono što nas vrlo brzo očekuje, a to je i da unutar NATO naše Hrvatsko vojno učilište bude onaj segment koji će biti i za druge djelatnike djelatnike vojne unutar NATO pakta, da ćemo moći ponuditi kvalitetna i specifična znanja i to je ono što je najbolje i najkvalitetnije što možemo uvijek i prezentirat. Naravno da kad raspravljajući o Zakonu o obrani već je dosta naravno raspravljeno i mi naravno podržavamo kao što sam u uvodu rekao samu činjenicu i nove ovlasti koje dajemo zapovjedniku i naše participacije u zajedničkoj obrani. Sigurno da je bitno i stavka članak 27. kojim se u biti definira civilni nadzor nad djelovanjem Vojne policije. To je jedna od odluka ovog zakona koji Hrvatsku čini civiliziranom državom, inkorporiranu u potpunosti u zapadno europski civilizacijski krug. Sve su današnje države tog kruga utemeljene na demokraciji koja postavlja snažne kontrolne mehanizme tzv. represivnim aparatima u državi, vojsci i policiji i djeluje nekad samo po sebi razumljivo, međutim iznimno je bitno i kontinuirano stalno podsjećat, naglašavat i inzistirat na tom civilnom nadzoru. Isto tako što je osim racionalizacije o kojoj je zamjenica raspravljala, kad govorimo o vojnom stegovnom sudu odnosno samo jednostupanjskom isto tako je iznimno bitno da i onaj drugostupanjski ako to možemo reći i iako je pravomoćna svaka ta presuda, ali može ići na Upravni sud čime ponovo dolazimo u sferu civilnog nadzora, odnosno drugostupanjskog civilnog dijela. Rasprava dosta je bilo i vjerojatno će i dalje biti vezano za situaciju oslobađanja plaćanja komunalne naknade. Sigurno da jedinicama lokalne samouprave to neće biti u navodnike drago, smanjit će im određene prihode. Međutim, sasvim je logično i jasno da plaćanje komunalne naknade od strane Ministarstva obrane, odnosno vojnih objekata i nema logike, jer zaista to se radi o specifičnim objektima, specifičnoj djelatnostima. Apsolutno nije gospodarska djelatnost i to u biti realno nikad nije trebalo biti unutra. To je drugo što mi sada to moramo ispravljati. To je drugo šta kolege su spominjale neke druge ili poreze ili namete koje vojska plaća, koji će se vjerujem isto tako ukinuti jer je to apsurdno. Ali to ne znači da ne započnemo sada kad mijenjamo ovaj zakon i osiguramo da ta sredstva se ne prelijevaju iz A u B, u biti sredstva građana da li u državni proračun ili poslije u komunalnu naknadu, nego u biti u gradove, nego da u biti postavimo stvari zaista na realan način. Sigurno kad govorimo o ne padu prihoda samo gradova i općina, nego kad govorimo o onome zbog čega su ta sredstva trebala biti utrošena da bi se i pristupne ceste o kojima je bilo raspravljano i sva druga infrastruktura koja je potrebna da bi funkcionirala općina, a koji su vezani za vojne objekte je nešto što se očekuje da od Ministarstva obrane, da zajedno sa gradovima posebno dogovara, posebno ugovara i ne znači da Ministarstvo obrane ja vjerujem neće biti spremno u određenim situacijama i određenim okolnostima podupirati i rješavati ako postoje određeni problemi ili ako postoji naravno određena šteta koja nastaje, koja se inače uvijek regulira. Razgovori i dogovori i zajednički interes da ceste budu dobre i za vojsku i za civile i svaki problem potrebno je da se sjedne i razgovara. Ja ne vidim da po tom pitanju će biti značajnijih problema, jer kažem komunalna naknada realno nikad nije trebala ni biti

dobro sam slušao i vašu raspravu kada ste govorili o Izvješću o stanju obrane u protekloj godini. Da i onda ste posebni naglasak stavili i pohvalu uputili vezano uz izobrazbu i uz studije u okviru vojnog učilišta. I upravo je i to razlog, nadam se da ćete i vid dijeliti to mišljenje da evo zbog hitnosti donošenja ovog zakona kada govorimo o službi u Oružanim snagama upravo taj članak drugi u tom prijedlogu i ne znam članak 14. u Prijedlogu zakona o obrani. Mislim da su to dovoljni razlozi o kojim je uostalom i na svoj elokventan način govorila i gospođa zamjenica da mirne savjesti to i prihvatimo. Također mi je drago da ste se osvrnuli i evo i ponudili na neki način i u svojoj raspravi i stanovita rješenja kada govorimo upravo o, pa možemo to tako reći gubitku jedinica lokalne samouprave vezano uz komunalnu naknadu jer sigurno rješenja postoje za Sigurno da i ono što je govorio gospodin Baranović, naravno da ta labudica ne prolazi sa tim teškim tenkom, ne prolazi samo kroz područje tamo gdje su vojni objekti ili poligoni, da se ona kreće i nekim drugim cestama. Ali da zasigurno najveće štete, štete odnosno sada gubitak ovih sredstava će osjetiti upravo te jedinice lokalne samouprave. I nikako ne stoji ono što je zbog sada manjka tih sredstava. Naravno da neće trpiti socijala i zdravstvo. Ono što je govorio gospodin Novak, ali nismo mu mogli odgovoriti jer je to bilo u odgovoru na repliku, jer to ionako iz sredstava od komunalne naknade koja su strogo namjenski ne ide u taj portfelj. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega da, obrazovanje i edukacija i hitan postupak samo da ide radi toga da bi u novoj školskoj godini sveučilišnoj se u biti mogao realizirati ovaj zakon koji je iznimno bitan za u biti mlade ljude koji su spremni ući u vojnu izobrazbu, ali i civilnu izobrazbu. To je nešto šta sigurno jedan od boljih zakona koje donosimo po hitnom postupku koji se direktno u biti reflektira na građane. Evo ja ću još podsjetiti da 2014. godine Hrvatsko vojno učilište je po prvi puta započelo sa dva sveučilišna studijska programa vojno inženjerstvo i vojno vođenje i upravljanje. Dakle, takvi programi, takva suradnja sa sveučilištem, a vjerujem sve reforme koje je zaista započelo Ministarstvo obrane, ali opet naglašavam i po sto puta ću napomenuti na edukaciji, obrazovanju jer to je u biti snaga i Hrvatske a naravno i sutra Hrvatske vojske su nešto šta će osigurati ja vjerujem vrlo, vrlo brzo mogućnost da naša sveučilišta i vojno sveučilište bude dio integralno NATO obrazovanja. I taj trenutak vjerujem da nećemo dugo čekati, da možemo da tako kažem nazdraviti jer ćemo onda pokazati da zaista smo u pravom putu i da naše obrambene snage rade na način kako treba, a da je to ovo ministarstvo zaista kvalitetno pripremilo. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolegica Dunja Špoljar. Hvala potpredsjednice, uvažena zamjenice ministra, poštovani kolege zastupnici i kolegice zastupnice. Zakon o obrani redovnim je postupkom izglasan 1. veljače 2013. gotovo jednoglasno. Nakon prvog čitanja sa 121 glasom za, 3 protiv i 1 suzdržanim te konačno nakon drugog čitanja nakon jednoglasnog prihvaćanja odbora sa 8 glasova za, sa 99 glasova za, 0 glasova protiv i 4 suzdržanih glasova u ovom sazivu prije 2,5 godine bez glasova protiv. Nakon te 2,5 godine primjene zakona pokazalo se, što nije ništa novo ni neobično, da zakon treba u nekim segmentima doraditi. Zato što sustav obrane Hrvatske mora održati odlike uređenosti i transparentnosti. Pri uređivanju sustava postavlja se pitanje je li zaista bilo potrebe za hitnim postupkom za donošenje ovih izmjena i dopuna? Opravdani su razlozi za donošenje ovoga zakona po hitnom postupku. To je učinkovito funkcioniranje u uvjetima članstva u NATO-u te u skladu s obavezama koje proizlaze iz tog članstva. I potpuno je jasno da je to najveći i dostatan razlog za intervenciju u zakon. Ulaskom u NATO Hrvatska se uključila u NATO integrirani sustav protuzračne obrane. U tom sustavu cjelokupni zračni prostor svih članica NATO-a je jedinstven i nacionalne granice u proceduri štićenja tog prostora imaju vrlo malu ulogu. Valjalo je pobliže urediti nadzor i zaštitu zračnog prostora te eventualno djelovanje u tom prostoru u sustavu saveznika. Člankom 72. Zakona o obrani propisano je samo da načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može ovlast operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora prenijeti nad postrojbama i pripadnicima Oružanih snaga u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize i humanitarnim operacijama uz prethodnu suglasnost ministra obrane. Uvidjelo se da je zbog svega navedenog potrebno urediti i područje koje se odnosi na nadzor i zaštitu zračnog prostora odnosno na prenošenje ovlasti operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora u okviru zajedničkih sustava protuzračne i proturaketne obrane. Pa se tako predloženim izmjenama dodaje kako RH dio Oružanih snaga za nadzor i zaštitu zračnog prostora može dodijeliti nadležnim zapovjedništvima u sklopu zajedničkih sustava protuzračne i proturaketne obrane međunarodnih organizacija kojima je pristupila na temelju međunarodnih ugovora. Hitni postupak je u najmanju ruku hitan, odnosno hitar onoliko koliko su hitri avioni ne samo hipotetski nego i oni pravi. Kako to konkretno izgleda, odnosno kako je izgledalo 28. siječnja 2015. godine? U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe na Plesu operator je na radaru vidio nepoznati zrakoplov koji je dolazio iz BiH prema našoj granici. Turski manji poslovni zrakoplov prijavio se kontroli leta u Beogradu i nije se odjavio ali je izgubio vezu s kontrolom leta u Zagrebu. Naš operator je pokušao uspostaviti kontakt sa zrakoplovom ali nije uspijevao. Kad je ušao u hrvatski zračni prostor kod Udbine kontrola leta odmah je obavijestila Operativno središte Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane koji su kontaktirali Zapovjedništvo NATO-a. E sad, je li nastala drama ili nije procijenite sami. Jedinstveni smo prostor NATO-a i njihova procjena je bila da čekamo. Rekli su nam da zrakoplov pratimo na radaru i budemo spremni. MIG-ovi su bili u pripravnosti. Prelet preko našeg prostora trajao je svega 17 minuta, a naše zrakoplovstvo je bilo na nogama. Mi bi ih bili stigli ali bi im bili na repu, zato su se odlučili za intervenciju, odnosno za presretanja Talijana. Konačno, iznad sjevernog Jadrana u visini Umaga u međugraničnoj morskoj zoni između Italije i Hrvatske presrela su ga dva talijanska presretača lovca. Nakon presretanja i provjere Talijani su dopustili zrakoplovu da nastavi put prema svom odredištu u Ženevi. Upravo je to situacija koju danas pokušavamo ozakoniti. Uz navedeno izmjene propisuju da se osobama pričuvnicima koje su zaposlene prave i obaveze iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja dužnosti i prava u obrani uređuju Zakonom o radu, što je u potpunosti jasno i prihvatljivo. I sljedeća je izmjena usklađivanje s međunarodnim ugovorima odnosno prilagodba NATO-u. Tako se u obrambeno planiranje uz proračunsko planiranje uvodi i dimenzija planiranja unutar NATO-a odnosno u sklopu međunarodnih organizacija kojima je RH pristupila. Dopuna o neplaćanju komunalne naknade za vojne lokacije i građevine koje su u vlasništvu RH i kojima upravlja i raspolaže Ministarstvo obrane također je usklađivanje sa već postojećim Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH kojim je država oslobođena plaćanja komunalne naknade za objekte u svom vlasništvu. Bez obzira na krizu prioriteti su jasni, obrana je važna, a Oružanim snagama u razvijenoj demokraciji kao što je Hrvatska pripada istaknuta pozicija i ugled. Tako su predložene izmjene i dopune današnjeg zakona samo logičan nastavak reforme obrane. Slijedom Zakona o obrani i Zakona u službi u Oružanim snagama, brojnih podzakonskih akata, usvojenog novog dugoročnog plana obrane za razdoblje od 2015. do 2024. kojim su definirani okviri i smjerovi smjerovi razvoja obrambenih sposobnosti u idućem 10-godišnjem razdoblju, nacrta prijedloga plana obrane RH čije je usvajanje predviđeno ove godine, implementacije NATO ciljeva i sposobnosti, unapređivanje korak po korak i uređivanje sustava obrane RH. I zato klub SDP-a prihvaća Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani. A što je vojni poziv i služba u Oružanim snagama znaju svi imalo zainteresirani za pitanja obrane. Isto tako se zna da se vojni poziv i služba mijenjaju te da je nužno postojeći zakon nadograđivati i dopuniti. Vojni studij, Vojno inženjerstvo i vojno vođenje i upravljanje potpuno su novi preddiplomski sveučilišni studiji ciljano namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga. Razvijani su u suradnji sa Oružanim snagama i sa sveučilištima u Zagrebu, a njihova je atraktivnost u tome što prvostupnike po završetku ovog studija čeka siguran posao u postrojbama Oružanih snaga na mjestima pravih časničkih dužnosti. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna usklađuje nove studije sa Zakonom o službi u Oružanim snagama uvodeći treću kategoriju zaposlenih zaposlene u javnim službama, odnosno službi. Još bi se samo osvrnula na vojne specijaliste koji su posebna kategorija osoblja jako važna kategorija, mjesta vojnih specijalista prema ovom prijedlogu popunjavaju se iz tri različita izvora iz redova vojnih osoba, iz redova državnih službenika i namještenika ali ako nije moguće ni na jedan od navedenih načina onda iz tržišta rada i tako neće ostati nepopunjenih mjesta. Oružane snage odlikuje očuvanje profesionalizma, kategoričko definirani unutrašnji odnosi i autoritarna struktura kako bi suverenitet države bio zaštićen. Prijedlog ovog zakona nema podlogu u politici nego u podršci reformi i razvoju Oružanih snaga RH uređenjem školovanja i zapošljavanja u Oružanim snagama. Naravno da Klub zastupnika i zastupnika SDP-a prihvaća i prijedlog izmjena i dopuna Zakona o službi u Oružanim snagama RH. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Kolegice Špoljar, vi ste u svojoj raspravi istaknuli kako je većina jel tako zakona iz područja obrane, pa izvješća u ovom domu usvojena jednoglasno i to je točno, i dobro da je I mislim da kada su u pitanju ovakvi zakoni pa i izvješća jel takvo stanje u Oružanim snagama da se ne bi trebali dijeliti po stranačkoj pripadnosti jer svima nam je interes isti da RH bude što sigurnija zemlja u svakom pogledu. I to je kažem dobro da je tako, ali ne možete hitnost u proceduri opravdavati članstvom u NATO savezu. Pa nismo jučer postali članica NATO saveza. Članica NATO saveza smo postali prije 6 godini i bilo je dovoljno vremena da prilagodimo sve propise koje je bilo potrebno prilagoditi propisima NATO saveza. Dakle to kao argument da time opravdavate hitnost postupka jednostavno ne stoji. **Špoljar, Dunja (SDP)** Uvaženi predsjedniče Odbora za obranu, evo ja se moram složiti s vama i da još jednom podvučemo ovaj dio o tome kako se svi slažemo oko toga da je obrana zaista važna stvar za našu državu i kako smo svi zajednički stojimo iza Zakona o obrani i Zakona o Oružanim snagama. ono što ste vi rekli sada ja moram naglasiti da nije članstvo i u mojoj raspravi se to vidjelo da nije članstvo, u NATO-u razlog za hitnost postupaka, nego vrlo konkretno i ono što je zamjenica ministra rekla, i ono što sam ja još jednom rekla naime vrlo konkretno zračni prostor države Hrvatske i intervencije u zračnom prostoru države Hrvatske u sklopu sa međunarodnim ugovorima. Dakle to nije članstvo u NATO-u nego vrlo konkretna intervencija. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra obrane, kolegice i kolege. Odmah u startu reći ću da Klub zastupnika HDZ-a neće podržati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani kao ni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim u Oružanim snagama RH. Jedan od razloga je formalno proceduralni a drugi je sadržajni i tiče se predloženih izmjena navedenih zakona. jedan i drugi zakon u saborsku proceduru upućuju se po hitnom postupku a da za to ne postoje opravdani razlozi. Kao opravdan razlog za hitnost postupka u obrazloženjima oba nacrta prijedloga navode same odredbe zakona koje je potrebno urediti radi daljnje potpore razvoju obrambenog resora. navedeno samo po sebi ne može biti opravdani razlog za donošenje navedenih zakona po hitnom postupku u kontekstu odredbe članka 204. Poslovnika Hrvatskog sabora samim tim što je spomenuta normativna potpora razvoju obrambenog resora strateška zadaća a ne neka izvanredna okolnost koja bi mogla biti opravdanim razlogom za hitnost. Pri tome treba naglasiti da je Ministarstvo obrane kao stručni nositelj bitno skratilo i proceduru izrade nacrta prijedloga zakona provodeći samo završni dio postupka procjene učinka propisa koji se odnosi na javnu raspravu o konačnim zakonskim rješenjima. Treba naglasiti da ministarstvo kao stručni nositelj nije poštovalo ni krajnji rok za javnu raspravu. S obzirom da su nacrti prijedloga objavljeni na službenim stranicama 7.svibnja, a da je trajanje rasprave predviđeno do zaključno 20.svibnja iz čega proizlazi da je za javnu raspravu ostalo svega 13 dana. Pri tome ne može se izbjeći dojam da su oba zakona preuranjena i nedovoljno pripremljena, te da im nije prethodila neophodna i primjerena raščlamba, te prethodne konzultacije na što vas upozorava savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost predsjednice Republike u svom dopisu od 20.svibnja 2015.godine. Dakle pitanje čemu žurba? Zašto ne zakon u dva čitanja, prvo i drugo čitanje, zašto ne rasprava u ovom Domu, zašto tolika hitnost? Oba zakona su došla u Hrvatski sabor prije par dana i već evo danas imamo raspravu i to naravno po običaju kada su ovakve teme u pitanju u kasnim popodnevnim satima kada je saborska dvorana praktički prazna. Nije ovo prvi puta, to je rekao bih pravilo kada su u pitanju ovakvi zakoni da se raspravlja u kasnim popodnevnim satima. Jeli cilj da to prođe nezamijećeno u javnosti ili je nešto drugo, ja odgovor uistinu ne znam ali je uistinu simptomatično. Naravno pored ove proceduralne sporne su i sadržajne stvari kada je u pitanju Zakon o obrani pri tome su sporna i upitne predložene izmjene članka poput članaka 49., 51., 52., 53.i 54. Zakona o obrani kojima su ministru obrane date ovlasti predlaganja predsjedniku Republike donošenja naredbi o uporabi Oružanih snaga RH. Dakle, predsjednik Republike ne bi više mogao donositi odgovarajuće naredbe bez prijedlog ministra obrane. Kako se radi o naredbama koje predsjednik Republike donosi na temelju odluka Hrvatskog sabora, bilo bi neopravdano provedbu tih odluka činiti ovisnim o prijedlozima ministra. U suštini predloženim izmjenama navedenih članaka zakona ministar obrane uključio bi se u lanac zapovijedanja Oružanih snaga RH što što ne bi bilo u skladu s Ustavom RH te je samim tim krajnje neprihvatljivo. Naime, Ministarstvo obrane i ministar kao njegov čelnik nemaju ovlasti zapovijedanja nad Oružanim snagama RH po Ustavu RH. Takvu Takvu ovlast nemaju niti mogu imati ni prema članku 6. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, a niti prema članku 14. Zakona o obrani. Zato prema članku 12. Zakona o obrani Ministarstvo obrane kao središnje tijelo državne uprave ima planske, usmjeravajuće, koordinacijske i nadzorne funkcije u obrani, te osigurava uvjeta za funkcioniranje i djelovanje Oružanih snaga. S druge strane, prema članku 7.stavku 3. Zakona o obrani Ministarstvo obrane obavlja stručne poslove za potrebe predsjednika Republike u svezi s njegovim ovlastima u području obrane, a temeljna ovlast predsjednika Republike propisana Ustavom RH jest upravo ovlast vrhovnog zapovijedanja Oružanim snagama RH. Prema tome, na temelju svih naprijed citiranih zakonskih odredbi razvidno je da bi uključivanje ministra obrane odnosno Ministarstva obrane u lanac zapovijedanja nad Oružanim snagama RH bilo protivno Ustavu RH odnosno odnosno protivno duhu i smislu ovlasti predsjednika RH kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga RH. Zato smo protiv ovakvim prijedloga izmjena zakona. i to da prijedlog zakona ima važnih i konstruktivnih prijedloga poput preciziranja o uporabi Oružanih snaga RH u situacijama koje zahtijevaju borbeno djelovanje protiv zrakoplova, a posebno uređivanje uporabe u integriranom savezničkom sustavu nadzora i zaštite zračnog prostora kojima će se svakako unaprijediti sustav obrane RH i to nije sporno i to kao takvog apsolutno nemamo ništa protiv. Kada je u pitanju Zakon o službi u oružanim snagama pored isto one primjedbe o hitnosti koju apsolutno ne podržavamo, držimo da ima puno dobrih stvari koje se predlažu u izmjenama zakona. Kolege prethodno su istaknuli poput produljenja, jel tako, ovog prvog vojničkog ugovora s 3 na 4 godine, reguliranje statusa vojnih specijalista, transformacija koja se provodi na Vojnom učilištu i zakonsko reguliranje itd., ali nam je neprihvatljivo ukidanje Prvostupanjskog vojno stegovnog suda u Oružanim snagama i Višeg vojno stegovnog suda u Ministarstvu obrane, te ustrojavanje Vojno stegovnog suda u Ministarstvu obrane koji odgovaraju ministru, a ministar nadzire njegov rad. Dakle kada je u pitanju vojna stega, nadležnosti su u cijelosti oduzete načelniku glavnog stožera, što držimo nelogičnim i sve je stavljeno pod kontrolu ministra. Umjesto da pravilnik o stegovnoj odgovornosti kao što je to bilo i do sada i dalje donosi predsjednik RH, on postaje on postaje ovlast ministra odnosno ministar donosi pravilnik i postoji samo jedan stupanj vojno stegovnog suda koji ostaje pod kontrolom ministarstva. Sud bi trebao ostati ustrojbeno vezan uz oružane snage jer tamo on uistinu organski pripada i i osnovan je zbog stege stege vojnih osoba i Oružanih snaga. To je razlog zašto mislimo da bi ovo trebalo mijenjati kada je u pitanju vojno stegovno sudstvo. Razumijem ovo što ste vi gospođo zamjenice govorili da to nije klasični sud, je li tako, da je to disciplinski sud, ali i danas smo na odboru čuli da u različitim zemljama postoje različita rješenja, da je to negdje u ministarstvu, da je negdje u Oružanim snagama i u Ministarstvu kao što je to bilo kod nas. I držimo da bi to bilo bolje rješenje nego što je ovaj predloženi način. Dakle iz svega ovoga što sam rekao, dakle i iz proceduralnih razloga zbog hitnosti postupka ali i zbog sadržajnih izmjena posebice kada je u pitanju Zakon o obrani Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati navedene prijedloge zakona. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Josip Đakić ima repliku. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Ivić dobro ste ustvrdili da ovdje postoje stvari koje se odnose na ministra obrane kao političku osobu koja se sada stavlja u zapovjedni lanac Oružanih snaga što apsolutno Ustavom i nije predviđeno nigdje. Jasno je i to da se on kao politička osoba stavlja kao taj koji će donositi pravilnik o tome tome kako će izgledati vojno stegovni postupak, predlagati suce i nadzirati suce. Pa šta je to nego politizacija Oružanih snaga? To smo doživjeli u još jednom momentu kada je predsjednik Republike se drznuo pa stavio primjedbe na određene Zakona o obrani i o Oružanim snagama, tada je promijenjeni zakon pa predsjednik Republike više ne treba se od njega tražiti prethodna suglasnost za određene zakone. Tako se i u ovim segmentima koji se danas u ovo kasno poslije podne, predvečer donose, koji su provedeni kao što su provedeni bez prave javne rasprave, bez nekakvih sugestija, uvažavanja, jasno dovodi u pitanje da li stvarno se želi postići da ministar kao politička osoba upravlja Oružanim snagama, da li je to politizacija depolitizirane vojske. Pitanje je stvarno što se želi učiniti s ovim i da li po drugi puta se ovim zakonskim izmjenama predsjedniku Republike smanjuju njegove ovlasti kao suglasnosti koje je prethodno davao. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Đakiću, ja sam u svojoj raspravi jasno rekao da je vrlo upitno s ustavne pozicije stavljati predsjednika Republike da prije nego što, odnosno da ne može donijeti odluku, naredbu o uporabi Oružanih snaga bez prijedloga ministra. To je jednostavno po mom shvaćanju sa pozicije Ustava neodrživo. Jer Ustavom je jasno rečeno tko je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga i tko zapovijeda Oružanim snagama. Na ovaj način kao što sam rekao, ministar obrane se na mala vrata uključuje u zapovjedni lanac i on i Ministarstvo obrane. Ima li potrebe da nakon odluke Hrvatskog sabora uz suglasnost predsjednice ili predsjednika Republike, predsjednik Republike mora čekati prijedlog ministra. Dakle nakon odluke Sabora ovog Visokog ovog Visokog doma, predsjednik Republike mora čekati prijedlog ministra da bi donio odluku o uporabi Oružanih snaga. Dakle to je, ja bih rekao suprotno duhu ustavnih odredba kojima je regulirano pozicija predsjednika Republike, posebice kada je u pitanju zapovijedanje Oružanim snagama. I bojim se da nakon donošenja ovoga zakona će to biti i predmet ozbiljnih ozbiljnih rasprava je li ovaj zakon u skladu sa Ustavom ili on to nije. Hvala gospodine predsjedniče. Pa vi ste evo gospodine predsjedniče odbora ponovno govorili o nepotrebnosti i hitnost, hitnog postupka kod donošenja ovih zakona. da li bi vi pretpostavili, evo da prokomentiramo članak 2. Prijedloga zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama, da li pretpostavili gubitak akademske godine zbog drugog čitanja ovog zakona. Ma vjerojatno ne bi, pa dovoljan je to razlog. Tim više, neću biti maliciozan i reći da li bi bio i veći interes pa i nas ovdje zastupnika kod drugog čitanja jer ovo nije alibi zato što je u 19 sati rasprava o ovim važnim zakonima. Ili isto tako članak 14. Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o obrani. Kada ste govorili o vojno stegovnoj praksi i izrazili više, odnosno svoje protivljenje, podsjećam ono što smo i danas čuli na odboru iz usta naših uvaženih profesora, radi se o različitim modelima i u okviru Europske unije, oni su govorili oko pristupa, oko 4 različita pristupa. I čak štoviše ovo je jedan model koji se evo predlaže i mi ga unaprijed osuđujemo, tim više što je i tamo bilo na neki način dokazano da i ne postoje nekakvi ustavni prijepori. I vjerujem kada ste govorili na kraju i o dobrim stranama jednog i drugog zakona da ćemo se zajedno složit da vezano uz članak 1. Zakona o službi u Oružanim snagama kojim se predviđa uvođenje specijalnosti pa i tih stručnjaka sa područja tržišta rada vjerujem da dijelite isto mišljenje da je to sigurno dobra stvar i dobro rješenje koje je ugrađeno u ove zakone. Hvala predsjedniče.

Moglo se to sve na vrijeme odraditi, mogli su prijedlozi izmjena oba zakona doći puno ranije nego što su došli u Hrvatski sabor. Mogla se i rasprava u dva čitanja provest na istoj sjednici, dakle zašto do 15.7. nije moglo biti drugo čitanje. Ako smo dobili ovaj prijedlog zakona u petak u Hrvatski sabor, a danas već raspravljamo, zašto za tri tjedna ne bi mogli raspravljati u drugom čitanju? Dakle to jednostavno ne drži vodu kao opravdanje za hitnost i to sigurno nije transformacija vojnog učilišta i uvođenje novih programa nije razlog hitnosti postupka. Apsolutno podržavamo sve ono što se tamo događa na vojnom učilištu i bili smo prije možda mjesec mjesec dana tamo u posjeti, mjesec-dva dana i zaista je dobro vidjeti da se postižu značajni pomaci. I nismo protiv, a priori protiv, ali ne možemo podržati nešto što jednostavno nema opravdanja da se radi na način na koji se radi i ništa više. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dražen Đurović.

prije nekoliko dana sam hvalio izvješće o obrani i rad ove garniture ministarstva u ime našeg kluba i podupro zapravo njihov rad. Iskreno moram priznat da sam pomalo iznenađen ovim prijedlozima izmjena i dopuna oba zakona, načinom kako su došli i načinom kako se to sve zajedno kod njih odvija i zbog toga se ne mogu otet dojmu da dio ovih izmjena zapravo ili dio utjecaja koji su uspostavili nad Oružanim snagama kroz ove izmjene zakona možda ne dolazi malo izvan krugova samog Ministarstva obrane, odnosno ministra i zamjenice ministra i njihovih suradnika. Kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona, prijedlogu dopuna Zakona o obrani mislim da je kolega Ivić zapravo iznio prilično dobro argumente i probleme koji se tu otvaraju. Članak 100. Ustava Republike Hrvatske potpuno je jasan i dodatna uspostava i stavljanje ministra obrane tu u lanac onih koji daju odluke ili suglasnost nad operativnim ili taktičkim zapovijedanjem ili nadzor nad Oružanim snagama, moram priznati da djeluje prilično dvojben i nejasni su ciljevi zapravo uopće donošenja ovakvih izmjena Zakona o obrani. Dakle jasan je ovaj dio kad je riječ o suradnji unutar NATO savez, ali ovo uvođenje ministra obrane je prilično nejasno koji su ciljevi i razlozi, dakle ako ćemo gledat dosadašnju praksu i način zapovijedanja sustavom Oružanih snaga i na kraju sam Ustav Republike Hrvatske. Također kad je riječ o komunalnoj naknadi i o neplaćanju komunalne naknade jedinicama lokalne samouprave postavio sam pitanje pa postavit ću ga još jedanput i vama, zašto vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske plaćaju cestarinu na Hrvatskim autocestama. Dakle Oružane snage Republike Hrvatske plaćaju sve troškove Republici Hrvatskoj koji postoje, a sada se upravo pojavljuje prvi trošak kao izravan prihod jedinica lokalne samouprave koji će se njima izuzet. Dakle ne možemo u svim mjerama, imali smo izmjene poreza na dohodak, ne možemo u svim mjerama tražit uštede samo na razini jedinica lokalne samouprave. Dakle bio bih za, ali idemo onda neki set pa vidjeti što još tu ima što zapravo zaista nema smisla da Hrvatska vojska plaća ili da je se tereti kako bi se njen proračun s obzirom da je smanjivan i u rebalansu da je smanjivan. Ali zašto samo na račun jedinica lokalne samouprave? Tako da kažem s jedne strane bio za to da to bude lakše, ali s druge strane je to manjak u prihodima jedinica lokalne samouprave, a vojarne se ne nalaze u pravilu u jedinicama lokalne samouprave koje imaju jake izvore prihoda. Te su se jedinice lokalne samouprave na neki način iz njih se vojska već otprije izmjestila i vrlo često se vojni objekti i vojni kapaciteti nalaze upravo na jedinicama lokalne samouprave na njihovom području jedinice lokalne samouprave koje relativno slabo financijski stoje. Kad je riječ, dakle ove izmjene i dopune Zakona o obrani klub HDSSB-a neće podržati i nismo sigurni da je ovaj način, ovaj put i ova rješenja da su dobra, da su sto posto usklađena sa hrvatskim Ustavom i ne prepoznajemo ih da su na tragu dosadašnjih mjera i načina rada ove garniture u Ministarstvu obrane. Kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama tu ima dosta dobrih mjera, dobrih pomaka, dobrih rješenja. Kad je riječ o ovome, o vojno-stegovnom sudu mi u Hrvatskoj smo često mijenjali prakse, pa smo vidjeli negdje da postoje neka druga praksa, pa smo je mi usvajali, pa ona nije išla, pa smo je opet mijenjali a a skloni smo zapravo to činiti a ne održavati neki kontinuitet. Ukoliko je jedan sustav relativno solidno funkcionirao ne vidim razloga da ga se mijenja. Ako on nije solidno funkcionirao onda to i recimo i utvrdimo zašto nije, gdje su bili problemi i što poduzimamo zapravo da bi te probleme otklonili. A ovdje se ne govori o tome da to nije bilo dobro ili da nije bilo funkcionalno ili da je, nego se traži jedan eto novi model u nekim da sad ponovno ne ponavljam sve što je do sada rečeno. Stoga ne vidim razloga zapravo da se na ovaj način to čini, najjasnijih razloga oko vojno-stegovnog suda. Dok ovo drugo zapravo je prihvatljivo. Stoga će kad je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o službi klub HDSSB-a biti suzdržan. I naravno, treća stvar što su i prethodnici zapravo ponavljali bilo bi ipak najbolje, najsretnije da su ova dva zakona zapravo išla kroz dva čitanja i naravno da smo čuli malo više i stručnu javnost i da smo čuli što o tome ima reći i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Na redu su su Hrvatski laburisti, klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite kolega Tušak. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra. Kao što sam i u samoj replici rekao na početku jednim dijelom sam i razočaran, a i nezadovoljan na način kada ovako jedan važan zakon se daje u hitnu proceduru na ovakav način. Jer imali smo 12.6. je uvršteno u dnevni red saborske rasprave ova dva zakona, Zakon o obrani i Zakon o Oružanim snagama, da bi evo 17. imali raspravu. 19. ćemo imati vjerojatno glasovanje i imamo tjedan dana je period od donošenja dva vrlo važna zakona o kojem itekako bi trebalo i raspraviti i argumentirano vidjeti i procijeniti da li eventualno određeni problemi unutar zakona koji su naznačeni se i mogu popraviti ili eventualno nekakva druga rješenja. Ja mislim da o ovako važnom zakonu u 7 dana od uvrštavanja u dnevni red pojedinog Parlamenta, pa do donošenja da to nije praksa ni u jednoj zemlji u EU osim u Hrvatskoj. I to nam u nikom slučaju ne može biti na čast pogotovo ako se radi o ovakvim zakonima kao o Zakonu o obrani ili Zakonu o Oružanim snagama. Ja mislim da pojedinim parlamentima to ne bi palo ni na pamet da u tako kratkom roku donose takve zakone. I samo zbog toga, pa da su i pojedina rješenja idealna i da nisu sporna, a ima nekih stvari koje su sporne bi bio red da bude makar iako je i ono se kaže zbog nekakvih opravdanih razloga da bi trebao biti u hitnoj proceduri. Ali onda barem nekakav dulji period da to kvalitetnije se može i kroz odbore raspraviti i na samoj plenarnoj sjednici Sabora. Zato mislim da hitni postupak i ovakav način je vrlo neozbiljno od Hrvatskog sabora. To je moje mišljenje, a vjerujem da veliki dio i građana će dijeliti takvo mišljenje, jer mislim da sa ovim e neće završiti priča oko zakona pogotovo kada se govori o ovome što je kazano a po meni to uopće nije trebalo dirati u zakonu, jer i te odredbe kada je u pitanju članak 13. ili članak 54. a vezano a vezano za naredbu na prijedlog ministra obrane jer u tom dijelu neki su upozorili i na članak Ustava 100. Ali ja moram reći i na članak Ustava broj broj 94. gdje kaže da Predsjednik Republike odgovara za obranu, a pitanje odgovornosti je jedan i širi pojam. I ako govorimo da naredbe može donositi samo na osnovu prijedloga ministra, onda se postavlja pitanje i kolika je ta odgovornost. da li eventualno ove izmjene u samom zakonu nisu povod za možda i opet daljnje sukobe između predsjednice i premijera premijera Vlade. Ja ne bih volio da to bude tako, ali u stvari to može biti i daljnji povod između određenih prijepora. Kada je u pitanju ovaj dio o čemu je bilo govoreno i kazano da je i to razlog za hitni postupak, a to je odluka o dodjeli Oružanih snaga u zaštiti zračnog prostora zemalja članica, članak 14., 54a. i djelovanje Oružanih snaga zemalja članica u hrvatskom zračnom prostoru. Je kada je u pitanju zaštita zračnog prostora u Hrvatskoj onda je Sabor i nadalje ostao taj koji daje prethodno odobrenje. Ali tu se negdje postavlja jedno pitanje na način kako je formuliran ovaj prijedlog zakona? To je ne samo djelovanje u nekakvim interventnim situacijama nego to sam zakon otvara i nekakvu širu i veću mogućnost što jasno si postavljamo pitanje znajući da sada završava na neki način isporuka i remont MIG-ova vezano za za zaštitu zračnog prostora. Ali da i njihov vijek trajanja negdje još bi trebao biti 7 godina, a to znači da već sada će trebati krenuti i donositi odluke da li će se Hrvatsko ratno zrakoplovstvo obnoviti sa novim zrakoplovima, koji će tip biti, koja je zemlja? Znademo da tu postoje određeni interesi pa počev od Amerike, Izraela i nekih drugih zemalja i tu je pitanje da mora proći jedan određeni dio godina, a to je osposobljavanje na tim avionima da bi oni praktično i mogli zamijeniti ove postojeće avione. Jasno, to je i na neki način i pitanje koje otvara prostor unutar toga da li je to pripremanje da ćemo mi eventualno napustiti zaštitu našeg našeg zračnog prostora pa omogućiti nekome drugome ili eventualno u dogovoru već sa nekim drugima ćemo zajednički štiti ovaj prostor. Ali mislim da bi hrvatska javnost o tome trebala znati, da bi trebala znati koji su planovi kada je u pitanju zaštita zračnog prostora i sigurnosti Hrvatske. Ono što na kraju želim reći, a to je pitanje komunalne naknade mislim pogotovo na ovakav način u hitnom postupku i gdje se kaže da u roku od 30 dana jedinice lokalne samouprave trebaju i donijeti odluku vezano za neplaćanje komunalne naknade vezano za vojne objekte na svojem području je vrlo neprimjereno u ovoj situaciji. Jer neke jedinice lokalne samouprave su u svojim proračunima i planirale ta sredstva i ona će biti sad dovedena u vrlo nezgodnu situaciju jer od svojih planiranih sredstava neće ih moći ostvariti i neće moći realizirati određene stvari. Tko će im eventualno za njihove planove biti odgovoran? Zato i mislim da kada se donosi jedan zakon da se o tome itekako trebalo voditi računa, pogotovo znajući da značajni dio sredstava je jedinicama lokalne lokalne samouprave na neki način smanjeno kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak. A ovo će biti za neke koji imaju značajne vojne objekte na svojem području itekako financijski udar u njihove proračune. Znamo situaciju da čak prošle godine je gradonačelnik Slunja i dao ostavku upravo zbog toga jer se nije mogao naplatiti vezano za komunalnu naknadu, a pojedina mala mjesta, općine ili gradovi u kojima jesu izrazito značajni vojni objekti to će njima biti itekako značajni udar. A sa druge strane država iz proračuna nije našla adekvatna rješenja za njihove proračune koji itekako neće moći na ovakav način opstati i neće se moći isfinancirati ono sve što je predviđeno iz komunalne naknade. Zato mislim da ishitreni ovaj način nije bio potreban i mislim da nije dobro. što se tiče ovog drugog zakona to je pitanje Zakona o Oružanim snagama, u tom dijelu i podržavamo određena rješenja koja jesu kvalitetno pogotovo ovaj dio produženja prvih ugovora sa 3 godine na 4 godine. Ali zbog načina o kojima sam rekao i problema mislim da sama procedura nije dobra, ne možemo podržati ove zakone. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu u ime klubova i zastupnika. Pozivam poštovanu zamjenicu ministra, završna riječ predlagateljice. **Tafra, Višnja** Hvala gospodine predsjedniče. Evo uvaženi saborski zastupnici koji ste imali strpljenja dočekati kraj ove rasprave ja vam se zahvaljujem i na primjedbama i na u vezi sa Zakonom o obrani i sa Zakonom o službi. Nema ovdje gospodina Novaka iako ću početi od njega. Ispričavam se ako sam rabila termin nacrt, umjesto prijedlog, učinila sam to nehotično nisam primijetila i zahvaljujem mu ako me je ispravio korektno. Što se njegove primjedbe tiče da sam mu ja simpatična u svom stavu da branim čvrsto svoje stavove ne znam jel to simpatično ili nije simpatično, on je meni simpatičan isto kad iznosi stavove o kojima eto mislim da ne zna ponekad dovoljno pa ih pročita laički. Ja mislim da nešto o obrani znam, evo iduće godine će biti 30 godina da u njoj radim i mislim da moji stavovi nisu prečvrsti. Uvijek sam za dijalog i za razgovor sa svima vama i pokušavam na sve ono što ste vi dali primjedbu odgovoriti sa obrazloženjem i argumentirano. Njegova primjedba da nismo dobro obrazložili zašto smo povećali 3 godine na 4 godine i da je samo razlog bio to da je 20 godina mirovinskog staža, to je jedan od razloga. Znači, kada osoba koja će imati prvi ugovor na 4 godine, 5 na 6 znači ukupno imamo kad zbrojimo znači doći ćemo do broja od 15 godina. On je zaboravio odredbu znači da se vojnik u Oružane snage može primiti najkasnije do kalendarske godine u kojoj završava 27. godina. Znači 27 + ovih 15 bi bilo nekakve 42 godine života starosti, što se po procjenama pojedinih zemalja smatra vremenskim rokom rokom starosti osobe za profesionalnog vojnika da obavlja posao profesionalnog vojnika koji je izuzetno zahtjevan. A naši profesionalni vojnici su prvenstveno raspoređeni u gardijskim brigadama je jedan od razloga zašto smo se opredijelili za ovaj način. Zatim postavio nam je pitanje isključenja međumjesnog prijevoza, mislim da nije pročitao i drugu odredbu, znači osobe koje su smještene u vojnim lokacijama a to su prvenstveno znači naši vojnici za koje želimo da nisu svakodnevno u autobusima kada je riječ o profesionalnim vojnicima nego osobe znači koje su smještene u vojnim lokacijama tijekom boravka i izvršavanja svoje službe imaju pravo i 50% naknade stanovanja prema najbližem mjestu gdje oni inače žive. Dobivaju i taj iznos naknade prema tome nismo im oduzeli ništa dugo. U pravilu nam časnici i ostali koji imaju mogućnosti, za koje imamo mogućnosti smještaja oni su smješteni u službene stanove i u službenim stanovima vodi se računa da je njihova veličina ovisno o veličini njihovih obitelji da u njima mogu biti smješteni. Gospodin Novak je također rekao da misli da komunalnu naknadu eto ovog trenutka uzimamo iz razloga da bismo mogli financirati vojnu paradu, mislim da to čak i nije bilo simpatično rečeno, a ja vas jednostavno pitam što biste vi učinili na poziciji ministra obrane koji ima pred sobom Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH koje je donijet 2013.godine gdje u članku 19.piše "RH i državni uredi oslobođeni su plaćanja komunalne naknade." Prema tome, ministar obrane je samo imao različito postupanje da njegova želja ovim prijelaznim odredbama da se to uskladi u roku 30 dana je bila želja da svi gradovi odnosno lokalna samouprava postupa na isti način. Ako vi imate situaciju da su neki gradovi sami napravili izmjenu svojih rješenja i ne plaćaju više komunalnu naknadu a iza toga imate gradove koji nas ovršavaju i tjeraju nas ministra obrane znači u postupak u protuovrhe jer u protivnom će on odgovarati iduće godine kada dođe državna revizija u Ministarstvo obrane zašto nije za taj iznos napravio protuovrhu. Mislim da je njegovo ponašanje odgovorno. Da li je ono na najboljem tragu da Ministarstvo obrane treba biti oslobođeno komunalne naknade mislim da ste trebali raspravljati o tome kad se donosio ovaj Zakon o upravljanju i raspolaganju S druge strane mislim da nije još uvijek kasno i nakon ovoga, ovo je naš samo doslovce očajnički pokušaj da to ujednačimo i da iduće godine nemamo prigovor toga da se ministar obrane za neke jedinice lokalne samouprave oglušio pa nije napravio napravio protuovrhu na iznos novca koji mu je skinut. S druge strane sami ste rekli da pojedine lokalne, jedinice lokalne samouprave samo žive od komunalne naknade i onda se postavlja pitanje i evo ja ću vam reći primjer Grada Benkovca pogledajte mu proračun i pogledajte koliko uprihoduje od Ministarstva obrane od komunalne naknade. Znači postavlja se pitanje njihove funkcionalnosti i njihove održivosti o čemu se isto može razgovarati. Ministarstvo obrane je uvijek otvoreno za ovu vrstu razgovora, uopće mi smo ponudili čak prije nego ovoga na način da idemo na drugačiji način utvrđivati visinu komunalne naknade da nam ih lokalna samouprava ne obračunava znači na površine koje jednostavno na sebi nemaju nikakvu infrastrukturu apsolutno nikakvu nego je riječ o dijelovima šuma koje se samo kao takve koriste, oni su to odbili. Možda će ovo biti jedan od načina koji će ih primorati da svi skupa zajedno sjednemo na stol i još jednom razmotrimo ovo pitanje. I mislim da je Ministarstvo obrane uvijek otvoreno za ovu vrstu pitanja. Gospodin Novak je rekao da ćemo ovim oduzimanjem komunalne naknade mi onemogućiti da se siromašni i ostali financiranju u tim jedinicama područne i lokalne samouprave, neka od kolegica ovdje, nisam nažalost zapamtila saborski zastupnik, ili zastupnica je pravilno rekao novac od komunalne naknade ne može se koristiti ni za jednu drugu svrhu, nego samo za komunalnu infrastrukturu. Prema tome, to što neke jedinice lokalne samouprave pribjegavaju tome jer nemaju dovoljno novca za vlastito financiranje drugih potreba pa ne proširuju znači komunalnu infrastrukturu za novac koji su dobili u odnos u ime komunalne naknade ono što mogu reći to je znači da oni samim tim čine prekršaj. Gospodin Petar Baranović jednako tako osvrnuo se na komunalnu naknadu i osvrnuo se na pitanje znači neodgovornog ponašanja države prema imovini koja je predana, uputio je to državi, Vladi, i ja mogu to prihvatit u ime Vlade, međutim Ministarstvo obrane je pojedine objekte proglasilo neperspektivnim, predalo ih je Državnom uredu za upravljanje imovinom jer je takav zakon i nakon toga Ministarstvo obrane uistinu ne može i nema više snage niti sredstava da da čuva takve objekte do trenutka kada će ih država samo ministarstvo do kada će ih država predati lokalnoj samoupravi ili nečem drugom. Ja ću vam za primjer reći da je Ministarstvo obrane evo u Puli bilo do možda pred mjesec dana, to je za nas iscrpljujuće voditi vojsku iz Vinkovaca da bi u Puli čuvala muzil zato da ga netko ne devastira, zato što ga jedinica lokalne samouprave nije preuzela. Mislim da to uistinu nije obveza niti više dužnost Ministarstva obrane da i one skromne resurse o kojima ste zadnji put svi govorili ovdje da je proračun Ministarstva obrane smanjen što je istina i bili su tu neki su i su i protiv izvješća, godišnje izvješća o obrani glasali upravo iz razloga što smo dobili manje financijskih sredstava a s druge strane nam kažu, sad neki govore zašto to ne čuvamo. Jedna i druga međusobno tvrdnja se kako tako preklapaju. Neki od vas koji su govorili da je četiri mjeseca od trenutka, ja ni jednog trenutka nisam rekla da mi nismo imali prenijetu ovlast za zapovijedanje, znači za uporabu našeg dvojca. Ona je postojala međutim bila je manjkava i bila je donijeta 2009.godine bez zakonske osnove. Donio ju je tada general, znači zapovjednik Hrvatske vojske bez toga da je u Zakonu o obrani imao osnovu za nju. Sada kada smo dobili zahtjeva da se ona obnovi sadašnji načelnik glavnog stožera je na jedan isti način na koji ne bi prihvatila i ja nije želio prenijeti ovlast operativnog i taktičkog bez da se za to stvori pravna osnova u Zakonu o obrani. I ja sam na odboru govorila da je razlog za to 4 mjeseca, vama možda izgleda puno, meni ne izgleda puno upravo iz razloga što nije bilo jednostavno složiti način na koji to u odnosu na ustavne odredbe moramo regulirati. Gospodin Gjurković je o tome da o Hrvatskom vojnom učilištu i o njegovom razvoju, mi Hrvatsko vojno učilište uistinu vodimo prema jednoj znanstvenoistraživačkoj ustanovi i to nam je namjera, ja vam to ovdje potvrđujem. Znači očekujemo da bi ono imali svoje sposobnosti za dvije godine da bi moglo dobiti dopusnicu, a razlog je čini mi se da neki od vas nisu shvatili nije riječ o upisu studenata koji će kasniti nego je riječ o osobama koje smo mi dobili kao mogućim zaposlenicima tog istog vojnih studija. Znači na dva studija možemo mlade ljude koji se žele razvijati kroz znanstvenu djelatnost na suradnička znanstvena nastavna i znanstveno-nastavna ustrojbena mjesta i oni se mogu razvijati u skladu sa Zakonom o znanosti. Za nas je to izuzetno važno zato što smo jednu grupu koja je postojala do određenog trenutka unutar oružanih snaga izgubili. Znači netko od naših pripadnika može biti u isto vrijeme i djelatna vojna osoba, a može se razvijati kroz Zakon o znanstvenoj djelatnosti i može doći do redovnog profesora. Znači mi želimo u Hrvatskom vojnom učilištu stvoriti predmete koji će biti predmeti koji su specifični, specijalistički predmeti od naših ljudi koji su djelatne vojne osobe da studentima mogu predavati ravnopravno sa profesorima odnosno sa fakultetima s kojima imamo sklopljene ugovore. To je razlog zašto smo mi smatrali da jedna godina u razvoju mladog čovjeka koji se želi razvijati znanstveno puno da bismo ju propustili, a nismo to mogli napraviti neki neki od vas su nam rekli zašto to niste napravili prije, nismo napravili prije jer jednostavno Ministarstvo znanosti nam je tek sada dalo odobrenje da bismo u naš zakon mogli uvesti treću kategoriju zaposlenika uz djelatne osobe, državne službenike i namještenike da to budu zaposlenici javnih službi i da ako nisu djelatne vojne osobe mogu biti plaćeni kao zaposlenici javnih službi. Gospođa Dunja Špoljar vam je jednostavno plastično pokazala primjerom što znači kontrola zračnog prostora i zašto je važno da NATO zapovjedništvo u Napulju koje vidi radarsku sliku može intervenirati i dobiti od našeg ovlaštenika, a to će rekla sam vam biti zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dobiti suglasnost da protiv takvog zrakoplova ukoliko se one ne odazove, ukoliko ne kaže zašto je skrenuo s rute i ukoliko se pretpostavi da na ispaljene ispaljene upozoravajuće signale ne reagira, ako se pretpostavi da on predstavlja prijetnju da se može donijeti odluka da se borbeno djeluje. NATO kako god ga mi doživljavamo na prostoru RH to neće učiniti sam nego treba odluku odluku nacionalnog ovlaštenika za takvo nešto. Druga stvar koju možda neki od vas nisu razumjeli, druga stvar unutar tih odredbi je nešto što je sklapanje međunarodnih ugovora sa zemljama koje nama ponude sklopiti ugovor. To ne znači da ćemo mi sklopiti ugovore sa svim zemljama koje su koje su članice NATO saveza nego one koje su zainteresirane. U pravilu su vam to zainteresirane zemlje s kojim graničite. Zemlje s kojima graničite kažu mi ćemo vam dati dozvolu kada sklopite sporazum da svojim zračnim snagama ukoliko ih savezno zapovjedništvo digne mogu prijeći granicu i u Mađarskoj borbeno djelovati ovisno o sporazumu da li će to biti 5, 15 ili 20km unutar njihovog prostora od hrvatske granice. To su osnovni razlozi zbog kojih smo mijenjali zakon u tom dijelu i mislim da je gospođa Špoljar dala sasvim konkretan primjer koji smo imali prilike ovih dana doživjeti. Ono što je većina vas spominjala, a to je 49,51,52,53,54, ja ću vam postaviti pitanje, predsjednica Republike kako mislite da je do sada donijela naredbu o uporabi oružanih snaga nakon što je Hrvatski sabor donio odluku da 90 pripadnika oružanih snaga ide u Operaciju Resolute support. U odluci koju je donio Hrvatski sabor ja ju nemam sada pred sobom ali ću vam citirati Hrvatski sabor donosi odluku da se 90 pripadnika Oružanih snaga upućuje u Mirovnu Mirovnu operaciju ili Mirovinu misiju Resolute support na rok od 6 mjeseci i da je Vlada dužna točka 2.otrpilike glasila izvijestiti Hrvatski sabor o provođenju te odluke. U popratnom obrazloženju te odluke u pravilu su vam navedene što će činiti osnovu tih snaga od tih 90 koje ćemo mi uputiti. Tako je zadnji put npr. u obrazloženju napisano da će osnovu tih snaga činiti pripadnici Bojne za specijalna djelovanja. Ali time nismo vam napisali konkretan kontingent kako će koja struktura kontingenta će biti od tih 90 ljudi. Nismo vam ih mogli napisati zato jer nakon što smo od Hrvatskog sabora dobili mandat da možemo ići u Afganistan i u tu mirovinu misiju tada načelnik glavnog stožera ili njegovi ljudi koje on odredi odlaze na tzv. konferenciju o generiranju snaga gdje onda izabiru između onoga što saveznici nude i ostale pozicije. Kada imate ukupno ostale pozicije tada vam se formira cijeli kontingent i zato vam u toj odredbi piše da načelnik da ministar obrane će napraviti s načelnikom glavnog stožera, to nitko od vas nije ovdje spomenuo, uredno u zakonu piše, ministar obrane u suradnji s načelnikom glavnog stožera predložit će predsjednici Republike naredbu. To nije nikakvo uplitanje u njen zapovjedni lanac jer predsjednik Republike i sada predsjednica Republike i bivši predsjednici dvojica za koje sam ja radila nikada nisu donijeli naredbu bez da im prijedlog nije uputio ministar obrane. Ovo je samo tehničko formaliziranje onoga što se inače u stvarnosti radi. Tako da svaka ovdje primisao o tome da je naša namjera bila da ulazi ministar obrane u proces u proces zapovijedanja Oružanim snagama. Ako ste me imali prilike slušati, vodila se velika rasprave o tome tko je zapovjednik Oružanih snaga i nikada nitko iz Ministarstva obrane da dvoji o tome da uredno kaže da je zapovjednik Oružanih snaga i vrhovni zapovjednik predsjednik Republike. Mislim da o tome nema nikakve Postoje samo stanja u kojima netko odlučuje o uporabi Oružanih snaga, a mislim da danas nije ni vrijeme ni mjesto da vam o tome govorim. Tako da, da na to pitanje mislim da sam vam odgovorila. Nikada još znači predsjednik Mesić, predsjednik Josipović i predsjednica Republike nisu donijeli naredbu bilo koju izravno na osnovu odluke Hrvatskoga sabora. Uvijek je taj prijedlog napravio ministar obrane. Prema tome, to je tehnička stvar a ne ulaženje u lanac zapovijedanja. Zatim gospodin Đurović nam je, da vi ste nam dali istu primjedbu, znači mislim da sam vam odgovor na to dala. Komunalnu naknadu, e da, gospodinu Tušaku ostajem još samo dužna reći da on je sada, ovo su što sam vam obrazložila, znači o kontroli zračnog prostora doveo u pitanje znači nabavu borbenih zrakoplova, vjerujte to međusobno nema nikakve veze, ako mi možete vjerovati. Prema tome Vijeće za obranu prošle prošle godine, znači sve odgovorne osobe koje se bave obranom tada su rekli da će se u nabavu borbenog zrakoplovstva, da li će ono biti novo, polovno ili neko, ići sigurno da se od nabave borbenih zrakoplova neće odustati, Ministarstvo obrane vam je, to sam vam i zadnji puta rekla sada u postupku prikupljanja da vidimo uopće što se u svijetu nudi i po kojim cijenama i što bi to za Republiku Hrvatsku bilo priuštilo. I odluka o tome se mora donijeti do 2016. godine. O tome da nas dvojac sada ne može izvršiti ovu zadaću moram vam reći da dvojac može izvršiti tu zadaću. Znači 11 aviona MIG-ova koji su bili na remontu je primljeno u Oružane snage i u svakodnevnoj uporabi je 8 od njih. Znači mi zadovoljavamo prosjek svih drugih država koje imaju borbeno zrakoplovstvo. Evo hvala vam na pažnji. Hvala i vama, poštovana zamjenice ministra. Imamo repliku, poštovani zastupnik tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolegice Tafra vi ste rekli kako je do sada to funkcioniralo, tako misleći na ove odredbe zakona. Ja se slažem s vama, do sada je to jako dobro funkcioniralo. Zašto onda to mijenjati? Zašto unositi u obliku obvezne forme? I to je sporno. Ništa drugo nije sporno. Zašto predsjednik Države ne može donijeti odluku ili naredbu o uporabi Oružanih snaga bez prethodnog prijedloga ministra a na temelju odluke Hrvatskoga sabora? Zašto u to uplitati u obliku obvezne forme ministra obrane? Nema jednostavno potrebe. I do sada zna se kako je to, naravno da neće predsjednica sama pisati naredbe i zapovjedi o uporabi Oružanih snaga da joj treba stručna potpora i podrška. Pa Zakonom o obrani jer tako je rješenje pitanje tko opslužuje predsjednicu Republike u stručnim pitanjima. To je Ministarstvo obrane i Glavni stožer kao sastavni dio. Dakle nema potrebe, nema ni razlog da unosimo pomutnju sa ovom odredbom koja dovodi u pitanje uopće ustavnost je li tako ovakvog prijedloga zakona. Ništa više. Odgovor na repliku poštovana zamjenica ministra Višnja Tafra. i ne sporimo nikome da na sva rješenja koja smo napravili u Zakonu o obrani, u službi i 2013. godine i danas, znači svatko onaj tko po Ustavu može pokrenuti ocjenu ustavnosti jer smatra da je neki zakon, odnosno akt u suprotnosti sa Ustavom to može učiniti. Mi vam samo kažemo, vojska vam ne voli funkcionirati funkcionirati na način da nije sve propisano. Ponekad se mi čak na njih ljutimo zbog toga. I to su samo bili razlozi znači što smo uveli, to nije nikakvo uvođenje ministra obrane. Prema tome, kada predsjednica Republike dobije takav prijedlog kako vi kažete prijedlog naredbe ona ga jednako tako odbije, vrati jer u krajnjoj liniji ne mora biti suglasna sa prijedlogom kontingenta koji će uputiti ministar obrane. A s druge strane morate biti svjesni svjesni toga da kontingent ipak na kraju treba netko pregledati, tko će činiti sastav kontingenta jer u krajnjoj liniji sam sastav nosi i određenu financijsku težinu. Prema tome to je bio osnovni razlog i uistinu vam govorim da nikakav razlog za u lanac zapovijedanja nije bio. Danas na saborskom Odboru za obranu razgovarali smo o tome. Postavili ste mi pitanje da li su savjetnici predsjednice Republike bili kod nas na konzultacijama, odgovorila sam vam da jesu, navela sam svu trojcu koji su bili kod nas na konzultacijama i suglasili su se sa ovakvim tekstom kakav je napravljen. Imali su određene primjedbe koje smo mi popravili. Međutim, budući da je zakonom 2013. godine izostavljena znači odredba odnosno brisana odredba da predsjednica Republike daje suglasnost na prijedloge zakona iz područja obrane, njena pismena suglasnost više nije potrebna. Hvala lijepa. Ako mogu ja pitati može li zapovjednica dati zapovijed a da nema prijedloga? **Tafra,

Samo je to sporno za mene. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu klubova zastupnika i zaključnu riječ predlagateljice. Time smo završili i raspravu o ovim prijedlozima zakona. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za to. Sada ćemo zastati sa radom. Nastaviti ćemo u plenarnom zasjedanju Hrvatskoga sabora sutra sa već utvrđenom točkom dnevnog reda točka 4. Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2014. godinu. Želim dobar odmor, nastavak slijedi, čekamo vas sutra.